Poštovani ministre, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege,

Hvala vam lijepo.

(HDZ)** Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 606, predlagatelj je Vlada, rasprava je zaključena. Amandmane je, i 204. Poslovnika HS-a. Prilikom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno čl. 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, izvolite.

Poštovani potpredsjedniče sabora, uvažene zastupnice i uvaženi zastupnici, pred vama se nalazi Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Stoga mi dopustite da u ovom izlaganju u ime predlagatelja Vlade RH obrazložim važnost i razloge podnošenja izmjena. Glavni je cilj izmjena i dopuna temeljnog Zakona o odgoju i obrazovanju svim našim učenicima, a posebno učenicima slabijeg socioekonomskog statusa i učenicima sa posebnim potrebama omogućiti jednake šanse za osnovni osnovni razvoj i pristup kvalitetnom obrazovanju, te postizanje viših razina usvojenosti ishoda učenja u skladu sa njihovim specifičnim potrebama. Kako bi reformski procesi u sustavu odgoja i obrazovanja omogućili njegovu strukturnu reformu i modernizaciju, kao i značajna financijska ulaganja u cijeli obrazovni sustav, NPOO-om za 4. kvartal 2023.g. za 4. kvartal 2023.g. definiran je indikator koji predviđa izmjene zakonodavne, zakonodavstva u osnovnom i srednjem obrazovanju, a koji omogućuje izvođenje jednosmjenske nastave u svim osnovnim školama. Na taj način će se stvoriti preduvjeti za uvođenje modela cjelodnevne škole na nacionalnoj razini odnosno stvorit će se preduvjeti za prelazak osnovnih škola na rad u jednoj smjeni, te povećanje minimalnog broja sati obrazovne nastave u osnovnim školama. Upravo ovaj Konačni prijedlog zakona ide u pravcu podizanja kvalitete obrazovanja i unaprjeđenja postojećeg sustava, te ispunjavanja zadanog indikatora. Međutim, osim reformskih procesa pokazalo se potrebnim dodatno urediti i uočene nedostatke u svakodnevnom funkcioniranju i radu škola, a koji su specifični za sustav odgoja i obrazovanja u osnovnoškolskom i srednjoškolskoj razini. Dopustite mi da obrazložim ključne promjene u zakonu koji će izravno utjecati na kvalitetu sustava i koje se prvenstveno tiču reformskih procesa vezanih uz prelazak svih osnovnih škola na rad u jednoj smjeni, te produljenje boravka učenika u osnovnim školama. Prema službenim podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja oko 60% učenika zbog nedostatnih infrastrukturnih uvjeta pohađa osnovne škole koje rade u dvije, a neke i u tri smjene što predstavlja organizacijski problem za produljen boravak učenika u osnovnim školama na nacionalnoj razini. Iz tog razloga cilj je ministarstva do 2027. godine kroz sredstva iz europskih izvora provesti značajne infrastrukturne promjene i ulaganja u osnovnoškolski sustav odgoja i obrazovanja i stvaranje prostornih, materijalnih i kadrovskih preduvjeta za rad svih osnovnih škola u Republici Hrvatskoj u jednoj smjeni. Sadašnje odredbe zakona propisuju da su upisna područja osnovnih škola sastavni dio mreže školskih ustanova što je usporavalo optimalizaciju postojećih školskih kapaciteta i onemogućavalo brze promjene u sustavu u skladu sa realnim potrebama. izmjenama zakona mreže školskih ustanova više neće propisivati upisna područja već se osnivačima školskih ustanova omogućuje da samostalno utvrđuju upisno područje osnovnih škola. Time će se upisna područja moći brže optimalizirati sukladno demografskim promjenama i potrebama učenika, a osnivačima škola olakšava se planiranje izgradnje i dogradnje osnovnih škola kako bi brže prešle na rad u jednoj smjeni jer će oni sami moći brzo prilagođavati upisna područja svojim potrebama na terenu. Kao što sam već uvodno istaknuo cilj je da do 2027. godine stvorimo infrastrukturne preduvjete za rad svih osnovnih škola u jednoj smjeni. Nakon što se ti uvjeti stvore na razini cijele Republike Hrvatske intencija je omogućiti produljeni boravak učenika u osnovnoj školi i to povećavanjem broja obveznih i izbornih sati kako bi se postigla viša razina usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda u osnovnoj školi. Naime, sadašnjim odredbama zakona propisano je koji se sve programi izvode u osnovnoj školi primjerice redoviti alternativni ili međunarodni programi, a izmjenama i dopunama zakona propisat će se da u osnovnoj školi uz navedene programe mogu se izvoditi i izborni programi kao sastavni dio odgojno-obrazovnog rada čime se omogućuje duži boravak učenika u školi. Navedeno znači da se kad se steknu uvjeti za primjenu sadašnjeg eksperimentalnog modela cjelodnevne škole u svim školama u Republici Hrvatskoj, dakle kad sve škole prijeđu na rad u jednoj smjeni moći će se provoditi izborni programi koji se trenutno odnose na izborni dio A2 programa u eksperimentalnom programu cjelodnevne škole. Isto tako, izmjenama zakona propisuje se da učenik koji pohađa nastavu u školi koja radi u jednoj smjeni može biti opterećen i u većem dnevnom broju sati od sada propisanog. Uz uvođenje izbornog programa kao sastavnog dijela odgojno-obrazovnog rada ovim izmjenama zakona uvodi se i program potpomognutog i obogaćenog učenja koji se sastoji od obveznog i izbornog dijela. Obvezni dio bit će obvezan za sve učenike osnovne škole, a u izborni dio učenici će se uključivati na prijedlog svojih učitelja ili na temelju osobnog odabira ili u dogovoru sa roditeljima. Uvođenje programa potpomognutog i obogaćenog učenja omogućuje svim učenicima, a posebno učenicima slabijeg socio ekonomskog statusa i učenicima sa posebnim potrebama, postizanje više razine usvojenosti ishoda učenja i postizanje ishoda u skladu sa njihovim specifičnim potrebama. Odredbe o uvođenju ovog programa stupaju na snagu 1. rujna 2027. godine kada se stvore stvore kako je planirano pretpostavke da sve osnovne škole rade u jednoj smjeni. Osim ovih glavnih promjena koje se odnose na reformska ulaganja, izmjene zakona odnose se i na neka druga područja kojima se sustav obrazovanja poboljšava i modernizira, ali i kojima se osigurava viša razina zaštite prava djece u školama. Jedna od važnih izmjena zakona je i zapošljavanje stručnih djelatnika u školama osobito u deficitarnim strukama. Iz tog razloga izmjenama zakona uvodi se nova mogućnost zapošljavanja osoba koje su tijekom studiranja bile korisnici državne stipendije ministarstva za STEM nastavničke studije i koji su sukladno uvjetima stipendiranja preuzele obavezu rada u školi. Isto tako, postojeće odredbe zakona koje propisuju da učiteljima i nastavnicima ugovor o radu prestaje istekom školske godine u kojoj su navršili 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža dopunjuju se na način da se omogućava zapošljavanje na određeno vrijeme stručnih učitelja i nastavnika do 67 godine života pod određenim uvjetima. Nadalje, uvodi se nekoliko promjena u svrhu motorizacije i digitalizacije sustava odgoja i obrazovanja. Izmjenama zakona omogućuje se upis djece u osnovne škole i elektroničkim putem što će pridonijeti transparentnijem, bržem i jednostavnijem upisu djece, te administrativnom rasterećenju roditelja, a upis će se odvijati putem e-građanin sustava. Isto tako, digitalna aplikacija e-dnevnik koja do sada nije bila obvezna za sve škole, ali su ipak sve škole i koristile ovu aplikaciju izmjenama zakona uvodi se za sve osnovne i srednje škole kao obavezna pedagoška dokumentacija za vrednovanje učenika i evidenciju rada učitelja i nastavnika. Tako se u e-dnevnik dodaje i nova funkcionalnost koja omogućuje roditeljima da kroz tu aplikaciju opravdaju izostanak učenika do tri dana, pri čemu se ne ukida mogućnost izravnog odnosno kao i do sada ostalog načina komuniciranja. Također budući da je matična knjiga škole digitalizirana u elektroničkoj bazi podataka e-matice te je već duže vrijeme obaveza škola voditi, voditi ju i u digitalnom obliku usporedo sa onom u fizičkom obliku, izmjenama zakona propisuje se obveze škole da se matična knjiga vodi u, više ne vodi u fizičkom obliku što predstavlja administrativno rasterećenje škola, ali škole koje ju žele voditi u fizičkom obliku mogu to nastaviti dalje. Također sa ciljem unapređenja prava učenika i podizanja razine njihove zaštite u školama izmjena zakonskog okvira propisuje da su dužnost ravnatelja, da je dužnost ravnatelja da privremeno udalji sa radnog mjesta osobu za koju sazna i dobije spoznaju da je protiv nje podnesena kaznena prijava za neko od dijela spolnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta ili da je pokrenut i vodi se kazneni postupak za neko od kaznenih djela propisanih zakonom. Isto tako dodaje, dodatno se uređuju odredbe vezane uz provedbu nastave u kuću za djecu sa teškoćama koja će se moći organizirati na prijedlog liječnika školske medicine što do sada nije bilo moguće. Nadalje izmjenama zakona omogućuje se u izvanrednim okolnostima kada nije moguće izvođenje nastave u školi, organizirati nastavu na daljinu koja u dosadašnjem zakonu nije postojala kao mogućnost. Nastava na daljinu moći će se izvoditi uz suglasnost osnivača, a na temelju pretvorbe suglasnosti ministra. Kako bi se podigla razina kvalitete u upravljanju školskim ustanovama ali i osiguralo pravo učenika na zaštitu njihovih prava koja proizlaze iz propisa, izmjenama zakona dosadašnji prekršaji za školsku ustanovu i odgovornu osobu ustanove, dodatno se uređuju i proširuju. Također sadašnji zakon propisuje da se za prekršaj može kazniti roditelji učenika osnovne škole koji ne upiše dijete u osnovnu školu odnosno koji se ne brine o redovitom pohađanju obveznog dijela programa kao i ostalih oblika odgojno obrazovnog rada u koje je učenik uključen. No izmjenom zakona dodatno se propisuje da se može kazniti i roditelj učenika osnovne škole koji sprječava ili ne osigurava redovito pohađanje nastave što dosadašnjim odredbama nije bilo propisano. Još jedna važna promjena odnosi se na sudjelovanje RH u upravljanju i radu europskih škola. Izmjenom zakona omogućava se upućivanje odgojno obrazovnog radnika na rad u europske škole, a postojeće odredbe zakona koje reguliraju pravo povratka na rad u školu i školsku ustanovu osoba izabranih za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu ili za lektore hrvatskog jezika i književnosti, dopunjuje se na način da se pravo povratka na rad omogućuje i osobama upućenim na rad u europske škole, a koje imaju zasnovan radni odnos na puno neodređeno radno vrijeme u školskoj ustanovi. Zaključno, želim još jednom istaknuti da predloženo zakonsko rješenje je neophodno kako bi se unijele značajne kvalitativne promjene u sustav odgoja i obrazovanja te omogućile reformske promjene koje će za naše učenike značiti postizanje više razine usvojenosti odgojno obrazovnih ishoda, a također će doprinijeti i boljoj zaštiti prava naših učenika kao i boljoj usklađenosti obrazovnog sustava na dvije razine. Zbog važnosti izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, pozivam vas da podržite ovaj prijedlog zakona. Hvala.

Poštovani ministre, vjerujem da vam je poznato ne jedno, nego brojna istraživanja koja govore o tome da je 60% učenika pod snažnim stresom, da u posljednje tri godine nakon pandemije i potresa, naši učenici zapravo imaju velike poteškoće s mentalnim zdravljem, da školu nerijetko doživljavaju kao prostor koji im taj stres povećava i moje pitanje vama glasi. Je li vam poznata strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, krovni dokument strateški usvojen u Hrvatskom saboru, koji se opredijelio za dodatno rasterećenje učenika odnosno više izbornosti, manje obveznosti i kako se s tom strategijom zapravo podudara ovaj prijedlog zakona, gdje uz ova već dovoljno visoka opterećenja učenika u školama, vi predlažete još dodatna opterećenja i kroz cjelodnevnu školu i sve ono što vaša kakti reforma nosi sa sobom. Da ste malo detaljnije pročitali što predlaže cjelodnevna škola i na koji način se ona koncipira, onda biste shvatili da je u stvari se radi o jednom programu koji je itekako koncipiran, ne da optereti učenike nego da im dodatno pomogne da kroz boravak u školi budu oslobođeni domaćih zadaća, da u školi uče ono što su inače morali učiti kod kuće i nešto dulji boravak učenika u školi, ne znači da su oni dodatno opterećeni novim, dodatnim, višim gradivima i slično. Upravo suprotno, do sada su se školski kurikuli konačno, sjećate se toga, bili ste i sama pomoćnica ministra ako se ne varam, ovaj. Uglavnom su zahtjevi bili upućeni dodajte još ovo, dodajte još ono, dodajte od vožnje bicikla do ne znam čega sve skupa u tu satnicu u koju se nije moglo utrpati više nego što se moglo novih predmeta.

Hvala potpredsjedniče. Poštovani ministre osvrnut ću se na Članak 13. koji se odnosi na Članak 49. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji kaže da je škola koja ima prostorne, kadrovske i druge uvjete dužna izvoditi odgojno-obrazovni rad u jednoj smjeni. Znači obvezuju se one školske ustanove koje imaju te uvjete da i rade u jednoj školi. Iz tog zaključujem da u ovom trenutku postoje i škole koje imaju i te materijalne, kadrovske i ostale uvjete da rade u jednoj smjeni, ali one rade u dvije smjene iako smo svi svjesni da je puno bolje da djeca idu u jednoj smjeni da bi mogla ići u produženi boravak, izvannastavne, izvanškolske aktivnosti, puno je lakše organizirati i prijevoz ukoliko se radi u jednoj smjeni, pa koliko je takvih škola i koji je razlog da uopće škole koje imaju sve uvjete za rad u jednoj smjeni rade u više smjena. Hvala. Škole koje bi mogle raditi u jednoj smjeni odnosno mi imamo naravno veliki broj škola koje rade u jednoj smjeni, ali nisu ušli u ovaj program cjelodnevne škole za to postoji donekle više razloga. Međutim, kao što sam i rekao organizacija kad sve škole pređu u jednu smjenu onda će se i zakonski riješiti izvođenje nastave i dodatno naravno osigurati još dodatna sredstva koja će biti u konačnici raspisana krajem ove godine za uređenje i onih škola koje, koje koje eventualno sada već rade i mogu raditi u jednoj smjeni da se stvore kao što sam maloprije spominjao jednaki infrastrukturni uvjeti, ali donošenjem i novih programa jel, a to je otprilike negdje oko 40% škola koje sada rade u jednoj smjeni i koje su mahom, mahom izvan većih centara. Dakle, mi imamo 60% škola koje rade u 2 smjene i koje su nažalost koncentrirane u velikim središtima poput Zagreba, Splita i ostalih gradova.

Hvala lijepo. Poštovani ministre ovo je reforma koja to nije, ali ajmo pretpostaviti da je reforma. Koja se to reforma donosi po hitnom postupku? Dakle, zašto je ovaj zakon u hitnom postupku? Jer se bojite javnosti stručne, zainteresirane, učitelja, nastavnika? Ne znam. Ono što smo mi dobili kao obrazloženje za hitni postupak jest hitno usklađivanje sa Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, ali Nacionalni plan oporavka i otpornosti ministre je donesen ministre 2021. godine u travnju ako se na varam. E sad vi meni recite jel vama trebalo 3 godine skoro da se uskladite sa NPOO-om i onda da to radimo po hitnom postupku? Samo ću vas podsjetiti ovaj zakon od kada je na snazi, od 2008. ovo su 16-te izmjene i dopune. (HDZ)** Hvala. To je reforma koja jest reforma za razliku od svih mogućih reformi koje su bile ranije provađane na papiru, a bez ikakvih financijskih ulaganja i sredstava. Prema tome, u ovom slučaju idemo paralelno, gradimo škole, izgradit ćemo škole i uvodimo jednu reformu obrazovnog sustava po principu cjelodnevne škole koju opet ne radimo navrat nanos nego ju radimo polako i pilotirat ćemo ju 4 godine kako bi ona zaista u, nakon '27. godine bila dovoljno dobro izglancana da ta… da upotrijebim taj izraz kako bi išle u primjenu sve ostale škole. To je pod broj jedan. Zašto hitni postupak? Zato što do kraja ove godine moramo postići jedan od pokazatelja, a to je da je jednosmjenska škola ušla u hrvatsko zakonodavstvo i zbog toga idemo u hitni postupak i koliko vidite uz to su poboljšano samo nekoliko članaka koji zaista unaprjeđuju sustav. Nismo stigli i nismo mogli upravo zbog kompleksnosti Zakona o odgoju i obrazovanju do kraja godine isporučiti cijeli zakon koji je u principu napisan, a sjetite se da i ovaj zakon …

još jednom naglasiti razlog zbog kojega donosimo izmjene i dopune ovog zakona po hitnom postupku. Dakle, cilj ovih izmjena i dopuna zakona nije veliko pospremanje, nije pospremanje sustava i slaganje jednog novog zakona. Cilj je izmijeniti zakonodavni okvir kako bi se moglo provesti strukturna reforma. To je osnovni cilj. Dakle, ne niti je bila namjera sada trenutno raditi novi zakon, novi zakon je gotovo pripremljen doći će na red. Sada po hitnoj proceduri prilagođavamo zakonodavstvo kako bi mogli iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti realizirati financijska sredstva u iznosu od 2 milijarde eura kako bi naše osnovne škole do 2027. imale infrastrukturne uvjete da prijeđu na rad u jednoj smjeni što je standard

zastupnice potpuno ste u pravu, rekli ste ja mislim sve što je bilo potrebno reći. Upravo zbog toga radimo ove izmjene zakona, a cjelovit pripremljen zakon nakon Nove godine vrlo skoro će se naći u javnoj raspravi. Slijedi replika poštovane Andreje Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepo. Poštovani ministre referiram se na Članak 10. ovog zakona koji govori o dopuni Članka 34a. pa slijedi 34b. to vam inače fali u ovom slijedu članaka koji se nadopunjuju tak da si to dopunite. znači tu se govori o potpomognutom i obogaćenom učenju. U današnje vrijeme ako ne prije itekako je važno poučavati naše učenike o zdravoj prehrani, o zdravlju, o dobrobiti cijepljenja recimo HPV, hripavac, o prevenciji ovisnosti, o štetnosti energetskih pića, nikotina, o spolnosti, o spolnom zdravlju, rodnoj ravnopravnosti, dakle govorim o zdravstvenom odgoju. Znači zdravstveni odgoj se uvodi ono na prste jedne ruke u RH kao izvannastavna aktivnost, Rijeka najavljuje prva. Isto tako građanski odgoj. Vi ju spominjete kao među predmetnu temu, a zapravo je potreban da se uvodi ne samo kao izvannastavna aktivnost u pojedinim jedinicama lokalne samouprave nego u

budu bile u mogućnosti raditi u jednoj smjeni i to se odnosi ove izmjene u principu na sustav osnovnih škola. Što se tiče uvođenja zdravlja i svega ovoga što ste vi spomenuli, to se izvodi u kontekstu međupredmetnih tema i sada i u postojećem nastavnom planu i programu odnosno kurikulima kako se to danas zove, zove, kao jedna od međupredmetnih tema jednako kao i građanski odgoj na primjer. Mislim interesantno je za vidjeti da u ovom zadnjem testiranju međunarodnom koje je provedeno su hrvatski učenici postigli jako dobar rezultat upravo iz znanja građanskog odgoja na primjer, a što se vrlo često problematizira da trebaju dodatni satovi specifični satovi itd.. Dakle, potpuno sličan ili isti princip mislim da se može …/Upadica Sanader: Vrijeme./… primijeniti i na ovaj dio što se tiče zdravlja. Pa poštovani potpredsjedniče HS-a, uvaženi ministre. Evo nikad prije toliko novaca za obrazovanje, to nam nije palo iz Bruxellesa po inerciji kao što možemo čut često iz oporbenih redova. Čestitam vama ministre na svim naporima vezanim uz osmišljavanje NPOO-a iz domene obrazovanja i na uspješnim pregovorima i osiguranim sredstvima za našu djecu. Pozdravljam donošenje zakona koji je operacionalizacija NPOO-a budući da operacionalizacija NPOO-a budući da gradonačelnika Tomaševića često put možemo čuti i gradonačelnik Puljak često se kiti tuđim perjem, dajte ponovno molim vas naglasite tko je osigurao sredstva za izgradnju, rekonstrukciji i dogradnju dječjih vrtića, tko je osigurao besplatan prijevoz, besplatne udžbenike, besplatan obrok svoj djeci u osnovnim školama u RH i tko je osigurao dodatna sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića? Zahvaljujem. Uvažena zastupnice mislim da je da bi to trebalo biti poznato iako to možda neko drugačije vrednuje. Naravno da ih je osigurala Vlada RH, Vlada RH osmislila je čitav reformski paket koji je predočen u Bruxellesu i na kontu toga smo dobili toliko velika sredstva koja možemo realizirati u našem odgojno obrazovnom sustavu, 2 milijarde da, ali dodajte još dječje vrtiće pa će to biti 2,5 milijarde. A onda ako dodate još i prehranu i fiskalno poravnanje onda smo negdje na dvije milijarde i 700 miljona ako ne i nešto više. Vlada je osigurala je to da bi djeca bez obzira na onoga ko upravlja određenim jedinicama lokalne uprave ili samouprave mogla imati jednake uvjete bez obzira što su sredstva osigurana od strane Vlade. Nama je drago da i Split, i Zagreb, i Rijeka, i Osijek i svi imaju jednake mogućnosti i naravno …/Upadica će on sa ovih osam milijardi moći izgraditi Iz ovih nekih priča sad vidimo da ne vidimo od šume da ne vidimo od šume da ne vidimo drveća, znači treba ovdje naglasit da smo mi rijetka zemlja u EU gdje učenici idu u dvije smjene, a osnovna škola je obavezna. Sad je iz NPOO-a dobiveno toliko novaca nikad u povijesti toliko, znači dvije milijarde da se urede znači da se opreme škole, da se vrši edukacija nastavnika i da doista imamo o školu 21. odnosno 22. stoljeća, a svjedoci smo zapravo da ovo nije izmjena zato da se mijenja nego zato što su zakonski okvir da bi mogli upravo ići ove intervencije i da se može ulagati u škole i da se može odvijat nastava u jednoj smjeni Radovan (HDZ)** Nemam puno za dodat na ovaj odgovor, jasno je ovo je sve skupa razlog da bi se škola mogla odvijati u jednoj smjeni kako bi učenici imali iste mogućnosti bez obzira na njihovo porijeklo na stupanj obrazovanja njihovih roditelja ili na financijske mogućnosti pojedinih obitelji. Svima treba pružiti jednaku šansu kao što i Ustav kaže sukladno njihovim mogućnostima, pa prema tome gradimo škole svima isto, slažemo takav obrazovni sustav unutar pojedinih škola kako bi otklonili potrebu za nekakvim dodatnim instrukcijama i dodatnim radom djece kod kuće gdje neki roditelji su bili u boljoj, a neki u lošijoj poziciji ovim ćemo izjednačiti te mogućnosti svoj djeci u Hrvatskoj.

osnivač osnovnih škola, ali i kao roditelj čija djeca u jednu od škola koja je krenula u cjelodnevnu nastavu u ovaj eksperimentalni program i mogu reć da sam i s jedne i s druge pozicije izuzetno zadovoljan. Normalno je da nas ima svakakvih, da ponekad se šalju kojekakve informacije u eter, često ljudi zbog nedovoljne informiranosti i nasjednu na to, ali u svakom slučaju mislim da je to jedan dobar iskorak, kvalitetan iskorak, djeca su zadovoljna moja, vjerujem i mnoga druga. No međutim, moje prema vama je, pripremaju se natječaji dakle javni pozivi za škole za koje koje nam već rade u jednoj smjeni pa ako nam možete nešto reći o tome, dakle za proširenje za ono što im fali, ali isto tako vezano i za škole koje su u dvije smjene dakle natječaji su u tijeku. Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Natječaj za prelazak odnosno natječaj za škole koje trebaju dogradnju ili izgradnju kako bi počele raditi i radile u jednoj smjeni je u tijeku pristigli na idejna rješenja se obrađuju, toga ima jako puno i naravno, čitav taj poziv je otvoren stalno i škole, odnosno osnivači mogu podnositi i podnose cijelo vrijeme prijedloge za usklađenje rada tih škola u jednoj smjeni. Dakle nakon što se odobre idejna rješenja, slijedi projektiranje i kasnije objava natječaja za izvođače, sve je, naravno financirano u 100 postotnom iznosu koliko se držimo propisanih gabarita koje su izradili stručnjaci iz Arhitektonskog fakulteta. Kad govorimo o školama koje rade u jednoj smjeni, a kojima treba dodatno opremanje prostora, bilo da se radi … .../Upadica: Vrijeme./... jer većina njih nema blagovaonice adekvatne i nema kuhinje,

Evo za kraj, poštovani ministre, dakle da zaključimo još jednom, u, 16. izmjene ovog Zakona ide se jer je cilj prilagoditi zakonodavstvo kako bi povukli 2 milijarde eura iz NPOO-a. Da se opet podsjetimo, NPOO je donesen 2021. g., a mi idemo u hitnu proceduru evo skoro 3 godine nakon toga, je li? To nam, zapravo nije jasno, kako sa hitnom procedurom i to u 2, 3 dana prije završetka zasjedanja Sabora. Dakle bilo je vremena u ove dvije godine da ne idemo u hitnu proceduru i da to preskočimo prvo i drugo čitanje, dakle ovakav jedan zakon ovoga obima donositi na ovaj način u Sabor je zapravo, ne znam, u nedostatku neke druge riječi, zapravo uvreda za sve one koji u tom sustavu rade, da ne kažem da je u toj brzini se moglo uvesti one kazne za učitelje za krivo ocjenjivanje. (HDZ)** Uvažena zastupnice, nismo naravno imali namjeru donijeti cjeloviti zakon, kompletan novi organski zakon u smislu odgoja i obrazovanja, međutim, zbog ogromnog broja posla, u konačnici i složenosti tog Zakona nismo ga uspjeli donijeti ovako kako smo ga planirali tijekom ove godine. Kako ne bi došlo u pitanje realizacija sredstava od ovih 2 milijarde koje ste rekli, a s obzirom da jedan od pokazatelja upravo rješavanje zakonodavne osnove u Zakonu o odgoju i obrazovanju za prelazak škola u u jednosmjenski rad, iz čega naravno, se financiraju škole, morali smo pristupiti izmjenama postojećeg zakona u nekoliko manjih segmenata i zbog toga ovaj Zakon ide po hitnom postupku. Ja sam maloprije rekao da se itekako intenzivno radilo i radi na cjelovitom zakonu čak smo razmišljali da ga stavimo u javno savjetovanje prije, prije ovaj kraja godine, međutim, zbog rokova koji nas … .../Upadica: Vrijeme./... obavezuju prema NPOO-u odnosno pokazatelja odlučili smo se na ovaj korak koji u principu, ja mislim nikome ne bi trebao smetati. Radi se o jednom itekako poboljšanju postojećeg zakona, sa naravno našom obavezom da sljedeće godine donesemo zakon. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu. Prvi prijavljena je u ime Kluba zastupnika Mosta, poštovana Marija Selak Raspudić. Koliko je ovo sve naopako postavljeno, da ne kažem, nakaradno, pokazuje upravo ova posljednja rečenica ministra Fuchsa koji navodi da nije imao vremena završiti zakon u proteklih nekoliko godina jer već 2021. g. krenulo se sa izradom novog zakona, rekli bismo, konačno, a danas, na kraju 2023. g. navodno i postoji neki nacrt koji nam ipak nisu stavili niti na javno savjetovanje već danas. Nakaradno je zato što smo mi trenutno u jednom procesu eksperimentalno provođenja cjelodnevne nastave. Da bismo mi znali što u toj nastavi funkcionira, a što ne funkcionira, mi bismo trebali imati rezultate tog eksperimenta. Na temelju rezultata tog eksperimenta mi bismo trebali kreirati zakonski okvir koji će prepoznati ono što nam je nužno da u budućnosti možemo ostvariti naše zadane ciljeve. Međutim, što se dogodilo i koliko je proces naopak u postavljanju temelja osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u RH? Eksperiment nismo proveli do kraja, ne znamo što nam je točno činiti, postoje mnoge rupe u sustavu na koje ću se i konkretno osvrnuti, ali idemo brže bolje kreirati iluziju da smo stvorili zakonski okvir da bismo privukli sredstva za koja doista ne želim znati gdje će točno završiti. I to ne samo zbog onoga o čemu trenutno razgovaramo u jeku aktualne afere Mreža, pola-pola ili kako je već želite nazvati, nego i zbog svega onoga što su vaši prethodnici kada su privlačili sredstva za svoje reforme i kako su ih dodjeljivali i gdje su ona kasniji u reviziji onoga što vam je davala EU završavali. Sva sreća da ih dosad nismo povukli, nažalost to je ono što moramo reći i niste ostvarili svoje uvjete prema EU i kreirali pravovremeni i kvalitetni novi i cjeloviti zakonski okvir nego sada svi ovdje glumimo da smo nešto napravili, e da bismo stavili kvačicu, e da bi ta sredstva onda onda posljedično stigla. To je naopako, to je nakaradno. Zašto je to naopako i nakaradno? Zato što nama treba sustav u kojem ćemo prepoznati što nedostaje trenutno. Kada vi vidite što vam profesori konkretno pišu koji predaju biologiju, što se od njih očekuje u tom nekom A2 sustavu i kako oni ne mogu očekivati .../nerazumljivo/... šestosatne nastave, nakon jednog obroka, da se onda bave zadacima koji su ranije odradili u sklopu nekog drugog dana u tjednu. I ne mogu postići kvalitetne rezultate ali vi niste niti sagledali rezultate svoga eksperimenta i požurili ste da izmislite 5 do 12 u ovom pretrpanom rasporedu, naravno kasno navečer kada je išao Obiteljski zakon i svi krovni zakoni, mimo ikakve rasprave, mimo interesa javnosti da ispadne da se nešto eto ipak napravilo. A koliko dobro radite zakone i zašto ste vjerojatno u višegodišnjem iskustvu, a poznavajući svoj prethodni mandat na ovom istom mjestu, odlučili pričekati s time da nam ponudite navodno novo rješenje cjeloviti novi zakon koji imate. Pa zbog onoga što vam se dogodilo prethodno kada ste pružili prvu verziju ovog zakona i što se ne može prešutiti niti zaboraviti jer pokazuje kako vi funkcionirate i tko vama kreira ključne politike i koliko ste vi upoznati s njima. Pa vi ste htjeli novčano penalizirat nastavnike, nakon što ste imali aferu daj mi 5 i obećali da ćete riješiti sustavne probleme koji su iz nje proizašli, vi ste to riješili na način da ste otvorili sve nastavnike takvom mogućnošću financijske penalizacije na provokacije, na pritiske i sve ostalo što se u njihovoj praksi ne bi smjelo događati jer ste rekli da će sami plaćati kaznu ako se smatra da su nekoga ocijenili u neskladu sa postojećim pravilnicima odnosno ako netko nije zadovoljan svojom ocjenom. I niste reagirali kada vas je struka na to upozorila, niste reagirali kada su se učitelji, nastavnici odnosno profesori digli na noge, nego ste reagirali kada ste se uspaničili, kada se politika u to uplela pa je nekolicina nas oporbenih zastupnika upozorila da je šokantno da jedan ministar kojem je temeljni zadatak štititi interese onih koji se nalaze direktno pod njim, ih de facto želi proglasiti kriminalcima. E onda ste brže bolje te iste izmjene povukli, a da nitko nikada nije saznao kome je uopće palo na pamet tako nešto uvoditi, koji je rezon bio iza toga i koje su posljedice za one koji tako razmišljaju, jesu li oni i dalje ti koji ključne politike u vašem ministarstvu i znate li vi što se u tom ministarstvu paralelno događa. Naravno cilj ovih zakonskih izmjena je samo jedan, a to je uvesti pošto poto jednosmjensku nastavu koja je u eksperimentalnoj fazi, da biste privukli te novce, preduvjete ostvarili niste. No prije nego što uđem u sam meritum svega onoga što u sustavu nedostaje i što nastavnici od vas očekuju da bi mogli funkcionirati i što požarne mjere poput produženja mogućnosti rada do 67 godine odnosno odgađanja mirovine ili uvlačenja u sustav STEM stipendista neće nikada riješiti jer treba riješiti sustav na način da se najbolji kadrovi u RH, privlače u zanimanje koje je izrazito humanističko i kao takvo privlačno svakom čovjeku. Samo društvena klima koju i vi stvarate time kada ih de facto prozivate kriminalcima i svi oni koji ih zovu neradnicima i uhljebima je takva da nikome i uz te plaće koje dobivaju ne pada na pamet da se u školstvu zaposli. I mi smo trenutno u situaciji da od jednog zanimanja koje je nekada bilo kruna društvenog rada, učitelji su nekada bili osobe u društvu koje su izazivale najviše poštovanja i oni jedini bez kojih se nije moglo uz liječnike i odvjetnike, a danas su na marginama tog istog društva. Vi ih niste svojim politikama do sada, a mandat vam je na kraju, gurnuli u centar i vratili im dostojanstvo koje zaslužuju nego ste ih gotovo iz tih margina zbacili. I prije nego što uđem u taj meritum, osvrnut ću se na dvije stvari koje su usko povezane i sa ovim zakonom i sa svim onim politikama koje se trenutno razvijaju i uskoro će stupiti na snagu ako vas izbori ne preduhitre, a nadam se da hoće u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju. Jedno se odnosi na nastavu povijesti. Pridružujemo se zahtjevima da nastava povijesti bude obvezna dvije školske godine, a treću godinu u smjerovima koji su navedeni kod onih onih koji predaju povijest u strukovnim školama. Reforma strukovnog obrazovanja duboko će se odraziti na mlade i hrvatsko društvo u cjelini. U budućnosti hrvatski srednjoškolski džaci ne mogu učiti povijest sa zidova i kipova. Mi se danas ponovno borimo i za svoju prošlost, a ne samo za svoju budućnost. Nemate valjanu argumentaciju za ukidanje nastave povijesti i trebate odreagirati odmah i sada unatoč svim upitima upitima od strane onih koji predaju povijest, u strukovnim školama, niste ih zaštitili, niste pružili validnu argumentaciju i mi ne znamo i dalje zašto će biti svi oni koji pohađaju strukovno obrazovanje, kojih je u Hrvatskoj veliki broj, uskraćeni za cjelovitu i kvalitetnu nastavu povijesti. Koga mi obrazujemo u Hrvatskoj? Prema ovome što nam se trenutno servira i reformama koje ste u pogledu strukovnog obrazovanja priredili, čini se da mi kreiramo odnosno vi kreirate kao vlast u ovom trenutku koja će ipak biti prolazna, radnike nisko kvalificirane i intelektualno podkapacitirate da budu aktivni građani u ovom društvu i koji isključivo mogu služiti kao dobra izvozna snaga u onim mjestima koja će ih adekvatno platiti, a koja se nalaze izvan RH i kojima je možda ta nastava hrvatske povijesti neće biti potrebna. Mi se tome oštro protivimo jer narod koji ne zna svoju prošlost, nema svoju budućnost. Drugo na što se želim osvrnuti odnosi se na Zakon o plaćama. Dakle Zakon o plaćama prepun je mana i ako stupi na snagu, njegov učinak će imati vrlo konkretne posljedice za sve one koji se nalaze u sustavu odgoja i obrazovanja pa i visokog obrazovanja, koji trenutno nije predmet rasprave. Dakle što se tiče koeficijenata koji su predviđeni u rasponu od 1,06 do gotovo 9 u sustavu primarnog obrazovanja jedva bi se ostvarile trećinu predviđenog, a visoko školstvo ispod polovine izvan komuniciranog obećanja Vlade da će se uvođenjem novih koeficijenata izjednačiti ista radna mjesta u različitim sustavima i da više neće biti razlike u plaćama. Tehničke službe biti će najveći gubitnici, svi oni o kojima ovisi sustav da bi kvalitetno funkcionirao u situaciji u kojoj su škole ionako infrastrukturno zanemarene i podkapacitirane naše spremačice, domari, kuharice ponovo će ostati kratkih rukava kao i tajnici, računovođe pa i učitelji. Izjednačavanje plaća zahvaljujući koeficijentima jedna velika neistina degradiraju se diplome iz područja obrazovanja u odnosu na neke druge kao što su u zdravstvu. A Zakonom o najavljenom ocjenjivanju gdje nisu jasno određeni kriteriji ispada da će ono biti potpuno ovisno o jednoj osobi, ravnatelju i time podložno manipulacijama i ne može biti mjerilo za ostvarivanje kvalitete nečijeg rada, štoviše ovakav će zakon unijeti još veći nemir među radnike i donijeti nove probleme. Umjesto da ste kao resorni ministar prepoznali probleme s kojima se nastavnici susreću, da ste im prije svega povećali plaće oni će sada biti još više degradirani. Kada govorimo o izmjenama i dopunama, da se vratim na meritum, postojećeg zakona iz 2008.g. 16. po redu sreća je naša da ste ipak u političkoj promućurnosti i nakon naše političke aktivacije odlučili maknuti penalizaciju nastavnika. Međutim, osim što je svrha uvesti provedbu cjelodnevne škole potrebno je u zakon ugraditi odredbu da djelatnici koji su zaposleni na određeno u eksperimentalnom programu cjelodnevne škole mogu bez natječaja sklopiti ugovor na neodređeno vrijeme kada se on počne provoditi u svim školama jer ako želite kvalitetan kadar ne mogu onda požarne mjere nego se tim ljudima prije svega mora garantirati sigurnost radnog mjesta i to je ono na što vas struka, na što vas školska zbornica upozorava i njihove zahtjeve vi morate slušati jer to nisu kriminalci koje treba penalizirati nego su oni kojima se svi trebamo klanjati jer o njima ovisi budućnost naše djece, a onda i gospodarski oporavak i budućnost ove države. Pitanje je naravno s obzirom na sve što ste ovdje pripremili kada će se taj novi zakon konačno izglasati, a čini se prema ovome što ste trenutno naveli da nećete žuriti i da nam ne treba ni do 2027.g.. Nije za očekivati da će umirovljenici stajati u redovima da bi se u sustav vratili i da ćete time riješiti problem problem nedostatka kadra. Za to je potreban jedan dublji i sustavniji pristup za koji niste imali hrabrosti jednako kao što se neće riješiti problem milijunskih izostanaka učenika. Već danas postoji veliki broj škola koje rade u jednoj smjeni i koje ne mogu zbog opravdanih okolnosti napraviti rasporede koji bi udovoljavali postojećim odredbama. Kada govorimo o kaznenoj prijavi jednoj vrlo osjetljivoj temi zbog spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta pitanje je na koji način će ustanove o tome saznavati, hoće li ih obavještavati mjerodavne institucije il će biti dovoljna neka kleveta da se nekoga isključi iz sustava. Zakon treba štititi radnike u odgojno obrazovnom procesu i osigurati sve mehanizme da ove odredbe koje štite interese djeteta ne budu u budućnosti zlouporabljene. Na kraju s obzirom da se i vrijeme ovdje polako ističe mogu samo reći da je ovaj zakon krivo počeo, da ne vidim da će dobro ni završiti, a da mu to od početka nije bila niti namjera jer premda ste već prije dvije krenuli na kraju nam niste pružili što je i protuzakonito, cjelovito novo rješenje. Išli ste i s opterećenjem učenika, niste objasnili što i kako i sami vam profesori navode da to u ovim uvjetima i sa načinom na koji je zamišljen u eksperimentalnom programu neizvedivo. Vi ćete možda kreirati iluziju za ključne komisije EU da ste nešto učinili i novi zakonski okvir stvorili pa ćete neka sredstva i privući, ali to vam nikada nije trebao biti cilj. To je trebala biti tek posljedica kvalitetne reforme sustava koja bi se onda s tim novcima mogla i dobro provesti. Naravno vaš pogled je usmjeren drugdje, usmjeren samo prema financijama, ali poznavajući sve što ste do sada činili pa i u okviru ovog ministarstva nitko neće povjerovati da je to na dobrobit učitelja i nastavnika pogotovo s obzirom na novi Zakon o plaćama već za dobrobit vaših vlastitih džepova.

Skraćeno javno savjetovanje o ovako iznimno važnom prijedlogu zakona nije dobar put, ali taj put smo već gledali i kad se predlagala Eksperimentalni program osnovna škola kao cjelodnevna škola. Imamo ponovno reprizu i u broju komentara na ovaj prijedlog zakona, čak i u ovom skraćenom savjetovanju u 15 dana pristiglo je 2409 komentara, to dosta toga govori o zakonu, o izostanku kvalitetne pripreme, o načinu na koji se ključni kako vi zovete reformski dokumenti, bez obzira radilo se o eksperimentalnom programu ili o prijedlogu ovog zakona upućuju i u javnost i ovdje u HS. Iskreno žao mi je zbog toga. Drugo, ako je nešto bitno to je hitno, ali ne smije biti donošeno u HS-u na ovakav način u hitnoj proceduri, pogotovo ako zapravo obmanjujete i HS kada u obrazloženju kažete, mi znamo kada se zakoni u točno određenim uvjetima kada postoje opravdani razlozi za to upućuju u hitnu saborsku proceduru. da je razlog upućivanja zakona ne u dva čitanja u redovnu proceduru nego u hitnu da se RH obvezala donijeti izmjenu zakonodavnog okvira veznu uz reformske procese kojima će omogućiti ostvarivanje više razine usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda u osnovnim školama, pozivate se na Nacionalni plan otpornosti i oporavka, isto tako na Nacionalnu razvojnu strategiju i kažete da je rok za donošenje zakonodavnog okvira 4. kvartal 2023. g. Ali ja vas podsjećam da je donošenje ovog Zakona bilo u vašem planu normativnih aktivnosti koje je ministarstvo objavilo, usvojilo i trebalo ovaj Zakon zapravo u HS donijeti već 2022. g. jer je tako pisalo u vašem planu normativne aktivnosti. Drugo, Nacionalni plan oporavka i otpornosti donesen je 2021. g. Kako je moguće da mi danas prijedlog zakona koji bi trebao biti, recimo nekakav preduvjet za ovo eksperimentalno uvođenje, ako tu nešto šteka, ako niste dobro pripremili projekt, kako da 2,5 godine vi niste u stanju uskladiti taj nacrt programa plus nacrt zakona koji bi trebao osigurati provođenje u ovih više od 60 škola, a onda ovo što je rekla i kolegica Selak Raspudić po završetku eksperimentalnog programa, graditi jedan zakon koji će odgovoriti na potrebe za sve škole kad uđe frontalno u sve škole. Kada kažete da je svrha ovog Zakona osigurati bolje ishode odgojno-obrazovnih procesa, neometani rad škola u jednoj smjeni, ja moram priznati da ja u ovom Zakonu sam vidjela samo dvije konkretne stvari koje se tiču direktno ovog eksperimentalnog programa cjelodnevne škole i izmjena kojom za sobom nosi danas ovih više od 60 škola, od 2027. g. u sve škole, a to je stavka da učenik može biti opterećen dnevnim brojem sati sukladno nastavnom planu i programu za osnovne i srednje škole i stavka vezano, uz članak vezano uz potpomognuto i obogaćeno učenje. uz oba ova članka stoji da je njihova primjena tek od 1. rujna 2027. g., znači ni to nije razlog zašto ovaj Zakon ide u hitnu proceduru. zašto se zapravo ovaj Zakon donosi, to u ovom trenutku i dalje ne znamo, što je to toliko hitno i zašto se htjela izbjeći rasprava u 2 čina koja je na neki način normalna i primjerena za ovako važan zakon jer onda mi u prvom čitanju možemo kroz naše prijedloge, vi ih razmotrite, neke uvažite, neke odbacite, ali vi ste odlučili da mi tu mogućnost nemamo, da je to to, danas o njemu raspravljamo, tri dana prije ustavne stanke koja je propisana u trajanju od mjesec dana, 3 dana, znači po kratkom postupku, danas o njemu raspravljamo, u petak o njemu glasujemo. Što se tiče Kluba zastupnika SDP-a, mi ovaj Zakon ne možemo podržati zbog ovog načina na koji silujete i demokraciju i neke propisane uzuse donošenja pravnih akata i zakona u RH, ali snažno ali snažno se protivimo stavkama zakona koje doslovno poništavaju određene stavke Zakona o radu. Znači Zakon o radu kojeg smo ovdje u Saboru donijeli prije godinu dana, kada ste govorili da on treba jamčiti veću zaštitu radnika, veću sigurnost pravnu i svaku drugu, vi sada kroz ovaj Zakon zapravo derogirate. Mi smo kroz onaj zakon koji ste, koji je vaša vlada predlagala, a vaša većina ovdje u HS-u usvojili, odredili kraće trajanje ugovora na određeno vrijeme kao iznimnih oblika ugovorenih radnih odnosa. Kroz ovaj Zakon vi predviđate da se ugovor na određeno vrijeme u određenim slučajevima koji nisu jasno obrazloženi može potpisivati do 6 godina, ugovor na određeno vrijeme u trajanju od 6 godina. To je oksimoron. To je apsolutna katastrofa i to je u suprotnosti i sa vašom Nacionalnim planom oporavka i otpornosti i sa Nacionalnom razvojnom strategijom gdje tvrdite da između ostalog, kroz ovu vašu kao reformu obrazovanja želite poboljšati društveni položaj učitelja i nastavnika. Kako? Tako što ćete jedan dio njih dovoditi u prekarne uvjete na način da 6 godina rade na ugovor na određeno vrijeme, da nemaju ni kreditnu sposobnost ni nikakvu sigurnost, nikakvu polazišnu točku za bilo kakvo planiranje, je li to taj put podizanja društvenog ugleda učitelja i nastavnika? Zna se da u ZOR-u vrlo jasno piše da su ugovori koji se u načelu trebaju potpisivati, ugovori na neodređeno vrijeme, ugovori na određeno vrijeme samo u iznimnim situacijama i molim vas, nemojte se tu izvlačiti na ovo da u tom istom zakonu piše da se i nekim drugim aktima mogu propisati i različite situacije jer ovdje zaista ne vidimo niti jedan razlog da se ljude koji rade u eksperimentalnom programu dovodi u situaciju da do 6 godina rade na ugovore na određeno. Što to znači? Da eksperimentalni program osuđen na propast nakon 6 godina? Da je bitno samo povući novce iz NPOO-a i da zapravo te ljude poslije nećemo trebati? Je li to poanta? Druga stavka, zapošljavanje umirovljenika na godinu dana plus dodatnih godinu dana ako na natječaju nema stručnih kandidata, s tim da to produženje osoba koje su stupile u mirovinski odnos, odnosno otišle u mirovinu mogu biti angažirane u školama do 67. g. Ovdje nije jasno, ovo isto nije, ovaj članak zakona ne razgovara ni sa ZOR-om, a ni s nekim drugim zakonima. Mi znamo da temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju imamo mogućnost da zapošljavamo umirovljenike na pola radnog vremena bez gubitka prava na mirovinu. E sad, je li se to odnosi na te ljude? Tamo nije to definirano na ovakav način ili je ovo neka druga stavka gdje će se osobe koje su otišle u mirovinu ponovno zapošljavati uz mirovanje mirovine. To ljudi moraju znati. I treća stavka ovoga, što isto nije u skladu sa ZOR-om, to je zapošljavanje bez natječaja osobe koje su bile korisnici državnih stipendija u STEM području ako se na natječaj ne jave stručni kandidat. Ja se slažem da mi moramo rješavati pitanje nestručno zastupljenog kadra u školama. To nisu samo ljudi koji rade u STEM područjima, to su i psiholozi, to su i učitelji hrvatskog jezika, to postaju i učitelji stranog jezika. To su stručni suradnici, znači bez jasne politike upravljanja ljudskim potencijalima mi nećemo riješiti problem obrazovnog sustava koji se sutra može svesti isto kao i u vrtićima na to da povlačimo sredstva iz Europske unije. Imamo najmodernije zgrade u kojima nam nema tko raditi. Ovo mi naprosto evo nije jasno. Treće, četvrto. Kroz ovaj zakon pružate mogućnost elektroničkih upisa u srednje škole što podržavamo jer je to jedan pristup koji je transparentniji, čak i dostupniji nekim obiteljima udaljenim od školskih ustanova i to podržavamo. Mi smo to isto tako uveli kad smo bili na vlasti za upise u srednje škole, međutim ovdje se postavlja pitanje uzevši u obzir strašne nejednakosti među školama i nejednake uvjete rada kako će se zapravo odrediti to u kojoj pojedinoj školi će se provoditi upisi elektroničkim putem, jer ovdje se to pruža samo kao mogućnost. I hoće li ministarstvo osigurati sve one preduvjete koji su potrebni ako neka škola želi provoditi takvu vrstu upisa, a nema za to u ovom trenutku materijalne uvjete. I tu treba vodit računa i o onim obiteljima i djeci koji naprosto žive u lošim nepovoljnim uvjetima koji možda kod kuće nemaju digitalnu tehnologiju. Podržavamo u ovom zakonu administrativna rasterećenja u smislu ukidanja vođenja dvostruke pedagoške dokumentacije. E sad, kod nastave na daljinu uslijed izvanrednih okolnosti propisujete da se može provoditi nastava na daljinu koje mogu utjecati na redovito održavanje nastave na prijedlog liječnika školske medicine uz odobrenje nadležnog ministarstva. Žao mi je što niste poslušali pravobraniteljice i u javnom savjetovanju koje su vas upozorile da bi uz odobrenje, odnosno propisivanje liječnika školske medicine to trebalo temeljiti na tome da to bude sukladno nalazima liječnika specijalista i mišljenjima stručnjaka, a ne zbog toga što okolina ili škola nije osigurala prostorne prilagodbe metodičko-didaktičke prilagodbe za djecu sa motoričkim ili nekim drugim teškoćama, pa da roditelji zbog toga traže da njihova djeca nastavu pohađaju od od kuće a zapravo za to kako bih rekla škola je tu ili osnivač taj koji je zakazao. Isto tako, pravobraniteljice upozoravaju na to da bi trebalo razmotriti pravo na nastavu na daljinu za učenike koji privremeno su narušenog zdravstvenog stanja ili psihosocijalnog stanja ili psihičkih emocionalnih teškoća. Znamo da je takvih učenika na žalost sve više. Što se tiče javljanja izostanaka učenika roditelja putem e-dnevnika kako bi opravdavali izostanke učenika, mi imamo veliki problem sa izostancima. A ono što je nama važno je jačati tu komponentnu suradnju između roditelja i nastavnika i učitelja. Osobno kad sam bila razrednica te informacije gdje bi roditelji između ostalog dolazili opravdavati izostanke svojih učenika su bili jako korisni za tu međusobnu komunikaciju i bojim se da na ovakav način uz ostavljanje samo one stavke da su dužni dva puta godišnje doći u školu, informirati se o postignućima i o ponašanju svoje djece da bi ovo moglo odvesti u krivom smjeru, a to je kidanje i oslabljenje te suradnje između škole i samih roditelja. I završno, ja pozdravljam da ste konačno u zakonu se odlučili reagirati kada imamo situaciju da se radi o kaznenim prijavama protiv osoba u školskoj ustanovi za neko od kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta s ciljem zaštite prava djece i omogućavanje ravnateljima školskih ustanova da privremeno udalje sa radnog radnog mjesta osobu za koju saznaju da je protiv nje podnesena kaznena prijava. Ali što je sa situacijama u kojima nema kaznenog postupka u kojima postoji samo sumnja, a osoba se još nije odlučila na samu prijavu pogotovo kada znamo koliko znaju i dugo trajati sami postupci od prijave pa do samog ishoda. jednako tako smatramo da je potrebno propisati i obvezno donijeti Pravilnik o radu ili Pravilnik o stegovnoj odgovornosti radnika u kojem bi se propisala radno-pravna odgovornost i sankcije za odgojno-obrazovne i druge radnike u slučaju povrede prava djeteta, odnosno nezakonitog ili neprofesionalnog ili neetičnog postupanja na štetu prava interesa interesa djece. Jer zapravo škole se nerijetko nalaze u situaciji da ili neće jer nemaju dovoljnu pravnu pomoć ili sredstva ulaziti u takve stvari ili ne znaju što bi učinili. Mislim da bi jedan unificirani pravilnik, pa koje su neke visoko školske ustanove donijele, pa su urodile nekakvim plodom trebalo biti nešto što će potaknuti ministarstvo i biti ogledni primjer kako školama dati suport u tom smislu. Žao mi je što nema cjelovitog rješenja zakona, da jednom za svagda riješimo i pitanja asistenata u nastavi. Mislim to kao da ne vidimo kao problem, to nije ništa žurno, to nije ništa hitno što i dalje nemamo riješen ni radno-pravni ni svaki drugi status osoba koje rade sa djecom sa teškoćama u razvoju koji su veliki oslonac i samoj djeci, ali i svim odgojno-obrazovnim drugim radnicima. Vidjeli ste u samom javnom savjetovanju čak sada i bijes voditelja računovodstva i tajnika kojima već godinama na žalost odgovor ide vi niste predmet izmjena ovoga zakona, a isto tako i onu, ne ispravljate onu nepravdu koju je donijela profesorica Divjak, bivša ministrica 2018. godine kada je učiteljima koji su polagali, završili studije za koje je dopusnice dalo ministarstvo na učiteljskim fakultetima razrednu nastavu sa pojačanim predmetima kada ih je stavila odnosno degradirala u odnosu na neke druge. Ovo su sve razlozi zbog kojih ne možemo podržati ovakav prijedlog zakona. **Sanader, Ante (HDZ)** Sad imamo zahtjev za povredu Poslovnika. Ja vas moram upozoriti da vi već imate već tri.

Mislim da je lijepo da Poslovnik više sliči poeziji nego pravnom aktu koji vrijedi za sve jedinstveno i da svaki tko predsjeda Saborom ga može samostalno tumačiti. Dakle, članak 238. … …/Upadica Sanader: Ne može, pardon. Ne može ga tumačiti, tu postoji pravna služba koja daje tumačenje ne ja. Ja sam inženjer, ja ništa ne znam o pravu. Ali evo kolegica je tu pravnica, neće, vrijeme ćemo vratiti nije problem. Samo znači ja upozoravam evo stručno mišljenje naše stručne službe da ako tu bude replika da onda gubite dalje pravo rasprave pa se vi odlučite šta hoćete./… Bilo mi je prvo članak 238. neugodno slušati da ste vi s mjesta osobe koja predsjeda Hrvatskim saborom, najvažnijom demokratskom institucijom u zemlji javno priznali da ne znate ništa o pravu. Onda vam nije mjesto na toj stolici. Ali želim se osvrnuti ono što je rekla kolegica Glasovac

Može? Treći put članak 238. želim reći da je kolegica Glasovac dobro istaknula da ne postoji sadržajno opravdanje za hitne izmjene zakona i tu se vraćamo na omalovažavanje, jer ono što me frapira je dvostrukost kriterija koji je ovdje samo formalan, a to je kada poštivamo rokove onda ih uvažavamo, idemo u hitne izmjene, a kada su to zakoni, propisi i pravila hrvatskih institucija onda se svakodnevno krše. Sramota! **Sanader, Ante (HDZ)** Dobro. Dobivate opomenu. To je bila replika. Gubite daljnje pravo riječi po ovoj točci. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnica CENTRA, GLAS-a i Stranke sa imenom i prezimenom poštovane Marijane Puljak. Evo ministar se nasmijao na ovu primjedbu, ali to će biti i moja jedina zapravo najveća primjedba ovom zakonu je zaista donošenje u hitnoj proceduri. Ja stvarno kad sam vidjela na dnevnom redu da je ovaj zakon nisam mogla vjerovati da je zaista u hitnoj proceduri, dakle bez prvog i drugog čitanja odvojenog, je li nego idemo u hitnu proceduru dva, tri dana prije stanke, prije kraja zasjedanja Sabora sa jednim ovako važnim zakonom. Opravdanje za ovo kao što smo čuli je priprema zakonodavnog okvira, je li da bi se ispunili nekakvi kriteriji, norme iz Nacionalnog plana otpornosti kako bi onda mogli dobiti dvije milijarde eura sredstava za izgradnju infrastrukture i to nam dolazi u hitnom postupku. svaka čast za milijarde, je li nitko ne želi propustiti te milijarde. Bilo bi suludo, je li da ih propustimo ali evo hajmo se vratiti na početak. Dakle, prije točno dvije godine u listopadu 2021. godine održan je prvi sastanak radne skupine koja je trebala raditi na prijedlogu nacrta novog zakona. Dakle prije, evo sad je već prošlo dvije godine. Na tom sastanku su evo kako je i izvijestio i sindikat definirani problemi postojećeg zakona, otvorena neka pitanja od cjelodnevne škole, nadzora državne mature, rastućeg broja broja odlikaša, upisa u škole, dopunskog rada, sastava školskih odbora. Dakle, cijeli niz problema. Međutim, evo ni dvije godine kasnije taj novi zakon nije ugledao svjetlo dana, a mi imamo šesnaestu izmjenu ovog postojećeg zakona. Na sjednici odbora ja ću evo podsjetiti nije bio ministar, ali kolegica je bila. Na sjednici odbora smo upozoreni na pravilnik odnosno jedinstvenom metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor, dakle pravilnik koji je donesen 2015. godine koji u svom članku 48. kaže: „Ako se propis mijenja, odnosno dopunjava više puta potrebno je pristupiti donošenju novog propisa u pravilu nakon treće izmjene.“ A mi smo ovdje u šesnaestoj, dakle podijeli sa tri, trebali bi pet zakona do sad imati novih. Ali evo milijarde su toliko privlačne da ne možemo izbjeći, dakle izmjene odnosno donošenje novog zakona kažu evo vjerovat ćemo na riječ da su u tijeku, da je nekakav nacrt u pripremi, ali nikako se nije moglo stići do kraja ove godine. Pa zapravo sve skupa ovaj cijeli postupak nekako uvijek zapnemo sa tim obrazovanjem, a u obrazovanje se stalno zaklinjemo. Ne možemo prenaglasiti je li važnost obrazovanja za svako moderno društvo, oblikuje umove onih ljudi, je li djece mladih koji će voditi ovu zemlju, rješavati složene probleme sa kojima se suočavamo i nositi se sa izazovima budućnosti. Kvalitetno obrazovanje je temelj svakog modernog društva, temelj ekonomske snage, socijalne kohezije. Na kraju krajeva je čak i političke stabilnosti, a cjelovita kurikularna reforma koja je duboko potrebna, koje se sjećamo sa nostalgijom ja bih rekla, jer od nje je malo ostalo, a trebala je osigurati da svaki učenik ima priliku razviti svoje potencijale, kritički razmišljati i biti aktivan, informiran građanin. Dakle, te cjelovite kurikularne reforme sjetimo se nema je, a sjetimo se da je 50 000 ljudi izašlo na ulice radi te reforme. Na ovaj kratki period je li javnog savjetovanja 15 dana kako je kolegica rekla 2409 komentara mahom učitelja, nastavnika, dionika iz sustava koji su ja mislim i velika bura se digla u toj brzini je li u tom ekspresnom donošenju ovog zakona namjera je bila, dakle uvesti i kažnjavanje učitelja. Kažnjavanje učitelja za, kažem za razno razne razloge, ali jedan od razloga je bio i za navedimo to u navodnike krivo ocjenjivanje. Šta znači krivo ocjenjivanje? Dakle, nastavnici su već sada pod ogromnim pritiskom da zadovolje različite standarde i očekivanja. Već godinama je prisutan pritisak roditelja na nastavnike zbog većih ocjena jer krenulo je u osnovnim školama, prelilo se na srednje, pa čak i na fakultete. Imamo situacije da se roditelji žale i na previše odličnih ocjena u razredima u kojem idu djeca sa argumentima je li kako će se moje dijete upisati u željenu školu srednju ili možda na fakultet. Ukratko svaka ocjena može biti kriva ocjena. Dakle, pritisci su godinama sve jači, dionici procesa prelaze svoje ovlasti što rezultira na kraju sustavnim smanjenjem kvalitete. I sad u situaciji kad nemamo ni dovoljno kadra iz pojedinih predmeta imali smo, evo sjetimo se imali smo tematsku sjednicu Odbora za znanost, obrazovanje i kulturu sa temom nedostatka nastavnika specifično iz matematike. Dakle, nameće se pitanje tko će pristat predavat pod ovakvim uvjetima i takvom presijom. Umjesto kažnjavanja, evo na svu sreću kažnjavanje je povučeno iz ovog zakona, ali kažem opet ističem tu hitnost šta se sve u toj hitnosti ono htjelo ubaciti u ovaj zakon. Dakle, umjesto kažnjavanja treba djelovati afirmativno, motivacijski kako bi se podržalo i osnažilo nastavnike dajući im više povjerenja, veću slobodu i koristeći metodu nagrada a ne kazni. Zajednički interes svih dionika odgojno-obrazovnog procesa je da on bude što kvalitetniji i što bolji. Izmjene u odgojno-obrazovnom procesu treba donositi kroz dijalog sa svim dionicima, dijelio bi raspravu sa njegovim dionicima što pri donošenju ovih izmjena zaista nije bio slučaj bez obzira na ovih 2000, više od 2000 primjedbi u ovako kratkom vremenu. Dakle, trebalo nam je još uvijek i prvo i drugo čitanje. Evo da spomenem neke od izmjena u ovom zakonu. Kažem na neke i nemamo primjedbi, odnosno i pozdravljamo ne znam uvođenje obveze izvođenja odgojno-obrazovnog rada u jednoj smjeni u školama koje imaju potrebne uvjete. Dakle, taj cijeli cjelodnevni boravak i jednu smjenu apsolutno podržavamo, radujemo se jednog dana kad će nam škole zaista biti sve u jednoj smjeni. Često navodim kad pričamo o toj jednoj smjeni primjer nekih stranih prijatelja i van Hrvatske kojima jednostavno ne možete objasniti što znači smjena, dakle u njihovim školama od kad znaju za sebe tog smjenskog rada uopće ne postoji već je to cjelodnevni boravak. Dakle, evo i to zagovaramo u Hrvatskoj. Daljnje izmjene su omogućavanje nastavka obrazovanja učenika osnovnih škola u međunarodnim programima, na srednjoškolskoj razini, digitalizacija sustava. To svakako pozdravljam. Omogućavanje elektroničkog upisa u škole, uvođenje mogućnosti organizacije nastave na daljinu. Privremeno ovo je isto jedna stvar za pozdraviti, privremeno udaljavanje odgojno-obrazovnih radnika u slučaju kaznenih prijava za djela spolnog zlostavljanja ili iskorištavanja djece. To je zaista trebalo riješiti, fleksibilniji uvjeti za zapošljavanje učitelja i nastavnika uključujući i one u mirovini mada ima nekih nedorečenosti ovdje. Bilo je reakcija nastavnika na to da roditelji opravdavaju izostanke svoje djece putem e-dnevnika mada razumijem bojazan da onda roditelji neće imati nekakav direktni odnos sa nastavnicima, sa razrednicima. Čini mi se da nema neke bojazni, već i sada ja vjerujem roditelji opravdavaju izostanke dan danas i putem elektroničkih raznih kanala, mailovima, whats up porukama, sms-ovima i na slične načine tako da i u tom smislu čini mi se da ne treba se bojati. Ali kažem najveća primjedba od svega ovoga je što se ovako važan zakon za obrazovanje, za temelj je li našeg cijelog društva donosi na ovako hitan način. Evo zaista pozivam da preispitamo ovaj proces, znamo da je dva dana prije završetka Sabora, znamo da imamo rokove za ispuniti NPO, ali se zaista duboko duboko protivimo ovakvom načinu donošenja ovog zakona znajući da je točno evo prije dvije godine održan sastanak i krenulo se. I sam NPO kao takav je donesen 2021. godine, znali smo koji su uvjeti, znala znala je država i Vlada, ministarstvo koji su to kriteriji koje trebamo ispuniti. I ovo donošenje ono u foto finišu je zaista degradirajuće i zaista mislim da djelatnici obrazovnog sustava jednostavno nisu, nisu to zaslužili. Evo zahvaljujem. završna rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovanog Domagoja Hajduković. Hvala lijepo potpredsjedniče. Pa evo kolegice i kolege odakle početi. Obrazovanje je nevažan sustav ako ga usporedimo sa zdravstvom, socijalom, kako god hoćete. Znači tu samo govorimo, radimo i danas oblikujemo budućnost. I tu ću se složiti sa kolegicom Puljak. Evo u nekom foto finišu našega zasjedanja tu ćemo raspravljati o o reformi. Jel' znate kolegice i kolege ove osamnaeste izmjene i dopune ili već koje, šesnaeste pardon, bitna je razlika su reforme i to značajne reforme. A evo mogli smo čuti i ministra znate zašto su reforma, e zato što sad jednosmjenska nastava ulazi u zakonsku kategoriju jer pazite vi sad ovo škole koje imaju uvjete za jednosmjensku nastavu, a ne provode je sad će to zakonski morati jer do sad nisu zakonski morale. Ja bih vas volio pitati kolegice i kolege svatko iz svog kraja, hajde mi nabrojite te škole koje imaju uvjete za jednosmjensku nastavu a ne provode Ja sam se jako trudio i zivkao po svojoj županiji i nisam našao ni jednu. A vjerujem evo da tražimo i dalje da je ne bi našli. Druga stvar je škole koje to nemaju, znači nemaju infrastrukturne niti kadrovsku situaciju da to mogu učiniti. To je druga stvar. Ali pazite sad one koje imaju uvjete će to morati. Znači to je velika reforma. Kolegice i kolege kao učenik, student, nastavnik, učitelj, profesor pa sad i kao zastupnik evo ja sam proživio nekih dvadesetak reformi ovoga sustava i ovo je vjerojatno reforma koju ću pod navodnicima najlakše preživiti, jer ovo je reforma koja to nije a reći ću vam naravno i zašto. Prije svega propustili smo priliku za sveobuhvatnu reformu ili barem početak rasprave o njoj, jer ove izmjene i dopune zakona su upravo to nekoliko članaka koje ćemo promijeniti po šesnaesti ali niti u povojima ne vidimo neku reformu ovdje. Ovdje imam malo deja kada govorimo o ovakvoj reformi sjećam se velikih rasprava oko strategije poljoprivrede. 2016. i 2017. kada mi je tadašnji ministar Tolušić govorio reforma je spremna, evo još se suši se tinta doslovno i onda smo nakon 4, 5 ili više 6 ne znam ni ja koliko godina vidjeli neku strategiju koja je eto bila da je donesemo zato da je donesemo. Jer pazite ovo što čujem od ministra je meni kolegice i kolege oksimoronično ono u najmanju ruku. Jer pazite mi mijenjamo zakonski okvir da bi omogućili reforme, reformiramo da bi reformirali. To onda zvuči kao iz Kafke, iz Kafkinog djela, a ne iz nečega što slušamo danas u 21. stoljeću. Što smo mi to točno ovim zakonom reformirali to bi volio čuti i što će to donijet reformu. Isto tako slušamo o fantomskom zakonu koji evo samo što nije, znači donosimo ga 4 godine o njemu pričamo. To je neki Godo kojeg čekamo ali koji nikako da dođe. Pa 4 godine je dugo vremena ako ćemo govoriti o kontinuitetu Vlade onda 8, a nema ga. I dalje ga nema. Dakle, propustili smo, mislim ulazimo u izbornu godinu. Sljedeće godine kad god izbori bili, dakle biti će izborna godina propustili smo jako veliku priliku. Imamo Strategiju obrazovanja koju je donio ovaj Hrvatski sabor. Imali smo ili imamo ne znam više kako. Imamo školu za život, imamo kurikularnu reformu, imamo hrvatski nacionalni obrazovni standard. Nisam već neko vrijeme u sustavu ne mogu vam reći u kojoj su fazi i funkcioniraju li uopće takve stvari, ali po onome i po praksi i po zakonu evo velikoj reformi koju donosimo reći ću vam da ne, jer sve je to ništa. Sa svakim novim ministrom sve što se zatekne na stolu se samo makne sa tog istog stola i krećemo od nule kao da ni prije nije ništa postojalo i kao da poslije neće ništa postojati. I ova izmjena i dopuna šesnaesta još jedanput, iako donosi i neke dobre promjene evo to je i ministar rekao, dakle koje možemo podržati zapravo je promjena, odnosno reforma koja to nije. Apsolutno kazneno prijavljeni djelatnici u obrazovanju za spolno uznemiravanje ili iskorištavanje djeteta ili oni protiv kojih se postupak vodi naravno da trebaju biti iz tog sustava udaljeni. tome smo razgovarali kada smo predlagali, dakle mi Socijaldemokrati smo predlagali anti pedofilski zakon i to je zdravo logički. Druga stvar, roditelji koji sprječavaju, ne osiguravaju djetetu da pohađa obaveznu nastavu će isto biti sankcionirani, isto zdravo logična stvar koja je trebala biti puno prije, ali dobro. Evo ako imamo sada kao zakonsku kategoriju, ikad je bolje nego nikad. Imamo i tu tu proviziju o on-line nastavi ako to odluči liječnik, ali ja se isto pitam, znači kolegice i kolege vi svi koji dolazite iz sustava, a vidim vas tu i iz vladajuće stranke koji dolazite iz sustava kako ćemo to provesti. Znači nastavnik će održavati nastavu tamo gdje nemamo uvjeta recimo, znači prvo će održati redovitu nastavu, onda će održavati on-line nastavu ili će on-line nastavu održavati paralelno sa redovitom nastavom. Ja jednostavno ne vidim kako je to u 45 minuta uključujući znači i interaktivnu fizičku fizičku nastavu i on-line kako ćete to kombinirati? Sjetite se samo izazova koji smo imali da bi naše sjednice dijelom bile on-line, samo dijelom u puno usustavljenijem i u organiziranijem sustavu nego je to učionica. A svatko tko je ikad kročio u učionicu kao nastavnik ili učitelj ili profesor jako dobro zna koliko je to nepredvidivo okruženje i koliko je tu zapravo teško odrediti, odrediti, voditi i usmjeravati nastavni proces kada je i on samo fizički, dakle a nije još na jednoj drugoj dimenziji koja je virtualna. Dakle, ja bih to jako volio znati. Iako je načelno ovo dobra stvar naravno da neka djeca na žalost ne mogu pohađati fizičku nastavu, odnosno ne mogu biti fizički prisutna, ali kako ćemo to riješiti e to je sasvim neko drugo pitanje. Kolegice i kolege, jednosmjenska nastava je valjda jedini i najveći izazov našeg obrazovnog sustava, jer ovo je reforma znate i sad smo se mi reformirali i sad je jednosmjenska nastava ustavna kategorija. A jako puno drugih stvari nisu bitne niti su izazovne, niti su problem, pa su zato eto ostavljene da budu tako kako je, jer u ovom je reforma. A kažem evo i još jedanput ponavljam i volio bih čuti koja to škola ima uvjete za jednosmjensku nastavu a ne provodi je i koliki je to postotak, odnosno broj. Druga stvar je koju bih želio problematizirati ovdje je ozračje u kojem zakon donosimo. Dakle, imali smo čitav niz ja bih rekao i tu ću stvarno koristiti diplomatski jezik suludih prijedloga. Znači kažnjavanje recimo nastavnika zbog krivog ocjenjivanja od čega je predlagatelj odustao. Skraćivanje minimalnog dopunskog rada od kojeg je hvala bogu predlagatelj odustao. Ali kolegice i kolege, ako bih htio biti zločest rekao bih da su to mamci, da su to dimne bombe koje su nam trebale odvući pažnju od nekih drugih puno bitnijih stvari, a to je recimo da ova reforma nije reforma. Jer nešto što ste kao evo recimo kažnjavanje krivog ocjenjivanja, odnosno kažnjavanje učitelja, nastavnika i profesora od toga ste jako brzo odustali. To baš mi se i ne čini kao neki reformski dio kojeg ste itekako htjeli ostaviti u zakonu. Jer što smo htjeli. Imamo produkciju, hiper produkciju odlikaša pa sad ćemo je onda uvesti i kao zakonsku kategoriju. Jer objasnite mi molim vas neki učitelj, profesor, nastavnik koji radi svoj posao pošteno i odgovorno, koji želi ocjenjivati prema znanju ako može biti prijavljen i ispitivan oko svake ocjene koju da, premalo, previše ocjena ili kako već zašto bi to radio, plaća mu je ista ili joj. Onda će dati sve petice i onda smo priču završili i onda imamo, nemamo aferu „Daj pet“ nego imamo institucionalizirano zakonsku kategoriju „Daj pet“. Eto to je reforma koju valjda želimo postići. Zašto hitni postupak i što je to hitno? Reforma nam treba hitno. Kolegice i kolegice mislim da ćemo se tu svi složiti. Ali evo reforma i zakonsku inicijativu koju čekamo od ministra koju najavljuje samo što nije i koju čekamo 4 godine. U obrazloženju hitnog postupka navodi se Nacionalni plan oporavka i otpornosti koji vam je kolegice i kolege kako sam u replici rekao donesen u travnju 2021. godine. Znači travanj 2022., travanj 2023., evo sad kraj 2023. da nije baš travanj 2024. sad mi radimo usklađivanje zakona sa NPOO. A zašto? Opet da želim biti zločest rekao bih pa zato što se premijer želi slikati na polaganju kamena temeljaca, zato što želi govoriti o tome kako se sušte milijarde ulijevaju u naš obrazovni sustav vjerojatno poput projekta Slavonija koji vrlo uspješno razvija hotelijersku ponudu Jadrana, tako će i NPOO razvijati naš obrazovni sustav. Jer kolegice i kolege problemi obrazovnog sustava nisu jedino infrastrukturnog karaktera. Naravno da jesu dijelom, ali nisu u potpunosti. I ono što vam želim reći i mislim da sam to uvijek govorio, zapravo raspravljajući o ovom zakonu jest da bez entuzijazma ljudi koji u tom sustavu rade taj sustav bi odavno propao kao i mnogi sustavi u Hrvatskoj, recimo zdravstveni ili recimo socijalna skrb itd. I zato kada govorimo o reformi ja mislim da je uvreda zdravog razuma, pa je to mogla biti i povreda Poslovnika da pričamo o reformi koja eto uvodi jednosmjensku nastavu kao najveći domet reforme. Još jedna stvar evo koju ću i pohvaliti jest digitalizacija procesa, pravdanje izostanka od kuće. To može biti i pozitivno i negativno kolegice i kolege. Govorit ću u ime vlastitog iskustva. Imate roditelje koji jednostavno ne mogu, ne žele ili nešto treće uspostaviti odnos sa učiteljima, odnosno razrednicima svoje djece. I to je isto legitimno ako ne žele graditi odnos, no moraju, ne možete ih na to prisiliti. Međutim, mislim da mi nismo osvijestili jednu drugu puno bitniju stvar a to je da je roditeljima u interesu ostvarivati taj kontakt, da bi roditelji trebali biti zainteresirani, da razrednici brinu o njihovoj djeci, da nije to samo da zločesti razrednici žele, ne znam pisati neopravdane sate ili nešto slično, nego da ako njihovo dijete zaista ima jako puno izostanaka za koje roditelji ne znaju da su to alarmi na koje treba reagirati jer se radi o lošem društvu, ovisnosti, nečem trećem ali apsolutno treba. Ono što mi kao Socijaldemokrati želimo poručiti sa ove govornice jest da po nama je sustav obrazovanja jedan od ključnih zato što je to jedini sustav u kojem u današnjem trenutku, dakle sada gradimo budućnost. Sve odluke koje donosimo naravno imaju utjecaj na budućnost, ali ovaj sustav je posebno osjetljiv i posebno bitan jer jedna kuna uložena u našu budućnost je sto, pardon jedan Ako ćemo odgajati i obrazovati ljude koji će ovu državu voditi i koji će osim faktičkog znanja imati i neke druge vrijednosti. Kada govorimo o reformi obrazovanja mi kao Socijaldemokrati bi htjeli vidjeti konačno građanski odgoj kao nešto što je ugrađeno u naš obrazovni sustav. Ne samo faktičke stvari, dakle koje su obaveze, prava pojedinca, nego koja je odgovornost pojedinca kao pripadnika nekog društva, neke lokalne zajednice. Željeli bi vidjeti promoviranje volontarizma, željeli bi vidjeti promoviranje izvan nastavnih aktivnosti i zato isto kolegice i kolege pomalo se uvrijeđeno osjećam kada ministar govori evo sve dosadašnje reforme nisu osigurale nikakve financije a iz godine u godinu podnosimo amandmane za izvan nastavne aktivnosti za STEM područja, za hrvatski kvalifikacijski okvir i sad da vam ne nabrajam sve dalje i uvijek je odgovor novca ima dovoljno, a sustav funkcionira znate i sami kako. Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre, državna tajnice, poštovane kolegice i kolege. Dakle Klub zastupnika HDZ-a će podržati donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj osnovnoj i srednjoj školi po hitnom postupku. Najprije bih htjela još jednom naglasiti i obrazložiti iako je to g. ministar uvodno već objasnio, ali ja ću ipak ponoviti zašto donosimo izmjene i dopune ovog važnog zakona po hitnom postupku, dakle razlog, svrha, cilj nije veliko pospremanje sustava, nije donošenje novog zakona, nego izmjena zakonodavnog okvira kako bi se mogla provesti strukturna reforma. Dakle podsjetit ću da se RH obvezala izmijeniti zakonodavni okvir s rokom do kraja 4. kvartala ove godine, a to je upravo ovo vrijeme. Podsjetit ću, iako sam već to naglasila da prema dostupnim podacima, 60% hrvatskih učenika osnovnih škola pohađa još uvijek u 2 ili 3 smjene.

odnosno jednosmjensku nastavu u svim svojim školama, prema tome, to je osnovni cilj i zato je Nacionalnim planom oporavka i otpornosti previđeno je ova strukturna reforma i predviđena su ulaganja od 2 milijarde eura u sustav sustav odgoja i obrazovanja kako bi se do 2027. stvorili infrastrukturni i svi drugi uvjeti da sve hrvatske škole rade u jednoj smjeni i da dostignemo standard standard EU. Dakle nitko ne spori donošenje novog zakona, nitko ne spori da novi zakon, kompletni dakle koji će poboljšati cijeli sustav neće biti donesen i da se na njemu ne radi. Dakle razlog je bio po hitnom postupku donijeti ovih nekoliko izmjena kako bismo mogli ostvariti sredstva iz fondova EU putem dakle Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. E sad, sljedeće što nisam mislila naglašavati, ali nekako nakon rasprave kolege Hajdukovića i nakon rasprave kolegice Glasovac doista to imam potrebu, žao mi je što nisu tu jer zaista, uz dužno poštovanje i prema kolegi Hajdukoviću, ali i prema kolegici Glasovac kao kolegici i kao bivšoj dužnosnici i kao potpredsjednici HS-a, ali isto tako, osobi koja je u jednom dijelu svog mandata bila i pomoćnica ministra znanosti i obrazovanja, točnije, radi se o mandatu od u razdoblju od 2011.-2015. g., dakle kolega Hajduković, dakle tada su oni bili dio iste ekipe, to je bilo raspada sustava i prije raspada dakle SDP-a na dva tabora, dakle ja ću, kolega je rekao da će govoriti diplomatskim jezikom, a ja ću govoriti činjenicama. Dakle u ovom mandatu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je ukupno 11 novih zakona i donijelo je 6 izmjena i dopuna zakona, ja sad, da bih iskoristila vrijeme, neću nabrajati koji su to zakoni, to su činjenice, podaci su postupni, svako se, podaci su dostupni, svatko se može interesirati. Za razliku od mandata dakle HDZ-a, u mandatu SDP-a, dakle kao što sam rekla, od 2011. do 2015. g. u vrijeme kad je kolegica Glasovac bila pomoćnica ministra, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi mijenjan je 4 puta i to dva puta u 2012. g. pa jedanput u 2013. i jednom u 2014. g., dakle drugim riječima, svake godine za vrijeme mandata vlade Kukuriku koalicijske, odnosno koalicijske vlade SDP-a zapravo svake godine na razini svake godine je jednom mijenjan zakon. Toliko o dakle kontinuiranim promjenama zakona i nedonošenju novog zakona. E sad, u te 4 godine, 4, 4 puta, 4 promjene ima nekih zaista zanimljivosti i to su zaista činjenice koje su jako zanimljive. Dakle 2013. g. tadašnja vlada SDP-a je najavila donošenje zasebnih zakona, zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi pa zakona, i zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi, čak su proveli i postupak prethodne procjene, međutim, gle čuda, kompleksan je to i velik posao, na kraju su od svega odustali i znate šta su na kraju donijeli, samo izmjene i dopune zakona, a mi smo isto čekali novi zakon. Čekali smo reformske procese, čekali smo sve ono što ide uz to. E onda idemo dalje, dakle 2014. g., dakle nakon što su donijeli Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije, ponovno su mijenjali zakon. Mi smo tada očekivali da će donijeli novi zakon, isto smo čekali. Sustav je bremenit problemima i vapi za kvalitativnim poboljšanjima. Međutim, nema novog zakona nego su ponovno donijeli izmjene i dopune, e sad prema tim izmjenama i dopunama su se 2015. g. izrađivali novi kurikulumi, koji gle čuda, nisu bili usklađeni sa zakonom. Znate kad su usklađeni? Izmjenama i dopunama zakona iz 2018. g., vrijeme, kolegice, poštovani potpredsjedniče, ja vam molim da me zaštitite od kolegičinih komentara, budite ljubazni. Hvala vam, ali dajte malo tiše, molim vas. E sad, kad govorimo o dignitetu struke, ja sam dio struke, ja sam prosvjetarka, cijeli moj radni vijek sam provela u prosvjetnoj struci, po vertikali od osnove preko srednje škole do sustava visokog obrazovanja. ja sam ta koja je čekala i nove reforme, koja je čekala i nove zakone i koja je čekala, kao i stotine i tisuće mojih kolegica i kolega prosvjetara, dakle poboljšanje sustava. Opet ću se vratiti na činjenice i na oštre kritike onih koji kažu kako ova Vlada, kako ova garnitura ponižava i dezavuira struku prosvjetnih djelatnika, dakle kad govorimo o dignitetu struke ja uopće se ne želim podsjećati situacije u razdoblju od 2011. do 2015.g., tad sam bila za katedrom kada su dakle smanjene plaće prosvjetarima, kada su zabranjena napredovanja, kada je na snazi bilo zabrana zapošljavanja u školama i osnovnim i srednjim i visokim, kada je došla na scenu jedna nebulozna ideja o outsorsingu čistačica, ne znam ko se sjeća te, te situacije ili ne sjeća, a mi danas, čula sam tu u nekoliko navrata, imamo oštre kritike o tome kako će se naši čistači i čistačice, tehničko osoblje i tajnici škola naći u jednoj nezavidnoj, Imali smo situaciju kada smo čistačice, naše drage tete u školama, koje su stupovi naših škola htjeli outsorsati i izbaciti iz sustava van, o tome više ne govorimo i o tome niko više ne govori, a da ne govorim o situaciji kada smo imali sječu glava ravnatelja, nije to bilo tako davno, sječa glava jedno, ha sad napamet ne mogu se sjetit točno brojke, reći ću jedno 40-tak ravnatelja, dozvoljavam da pogriješim, ako griješim neka me neko ispravi, i gle čuda nakon te sječe glava su se izgubili sudski sporovi. Nikom ništa, svi sad šute, to više nitko ne spominje. Dakle, toliko o o kritikama i toliko naravno o činjenicama i o svemu onome što se je sa sustavom događalo u proteklih godina i onda kad kažemo da želimo dakle između ostalog ovim izmjenama i dopunama kojima samo usklađujemo zakonodavstvo, dakle ne donosimo, niti je namjera u ovoj turi bila donijeti novi zakon, samo uskladit zakonodavstvo da bismo mogli povući 2 milijardi eura da bismo poboljšali sustav. Dakle glavni cilj je i ono što treba biti naglašeno i što nam treba bit svima u glavama, dakle tko treba biti u centru pozornosti sustava? To su naši učenici, uz njih i učitelji, profesori i nastavnici, a glavni cilj je dakle svim učenicima u Hrvatskoj omogućiti jednake šanse, jednake šanse za osobni razvoj i za pristup kvalitetnom učinkovitom sustavu odgoja odgoja i obrazovanja, naravno time posljedično i višu razinu usvojenosti odgojno obrazovnih ishoda kako bi dakle cijelu priču dakle u infrastrukturnom i svakom drugom smislu doveli i pripremili za 2027.g. kada dakle ćemo imati i stvoriti sve preduvjete za rad naših škola, osnovnih škola u jednoj smjeni i kada ćemo i moramo i trebamo doći do standarda razvijenih zemalja europske, EU. Dakle to je cilj, nije cilj u ovoj turi pospremati sustav, raditi sve ispočetka nego samo i ja bih rekla premostiti, premostiti do donošenja kompletnog novog zakona. Dakle svi prethodnim govornici su govorili o najvažnijim nekim izmjenama, dakle najvažnijim točkama i ja ih sad neću sve ponavljati, samo ću podsjetiti dakle da su važne i bitne i da pozdravljamo one izmjene koje su vezane za mrežu školskih ustanova, upisana područja, dakle racionalizaciju postojećih infrastrukturnih kapaciteta, mogućnost upisa u osnovne škole elektroničkim putem, dakle važnost dakle zapošljavanja radnika odnosno učitelja i nastavnika, profesora za vrijeme izvođenja eksperimentalnih programa, zatim one izmjene koje se odnose na e-dnevnik, koje se odnose na matičnu knjigu koje su, koje su jako bitne i jednako tako poštu…, dakle pozdravljamo izmjene i dopune koje se odnose na zaštitu prava djece i omogućavanje ravnateljima školskih učenika ustanova da privremeno udalje s radnog mjesta sve osobe za koje imaju saznanje da je protiv njih podnesena kaznena prijava za neku od djela spolnog zlostavljanja odnosno iskorištavanja djeteta, dakle ono što je bitno da se ravnatelju propisuje dužnost da privremeno suspenzira, suspendira dakle takve osobe protiv kojih se dakle vodi kazneni postupak odnosno postoji sumnja, pa onda sve do okončanja kaznenog postupka. Naravno koliko mi još mrvu, mrvicu vrijeme dozvoljava pozdravit i dati malu kritiku. Ja moram ministre zaista ovo naglas izreći, dakle vraćam se na e-dnevnik, vraćam se na matičnu knjigu, al to sam jutros rekla i na odboru, nisam sigurna koliko će dobar potez biti propisivanje da naše škole mogu, ali i ne moraju voditi odnosno pisati spomenice. Ja smatram da je spomenica škole jedan vrijedan povijesni materijal i da u budućnosti će spomenice škola, osobito malih škola u malim sredinama ne samo u budućnosti nego već sada predstavljaju kronike zapravo tih malih mjesta i predstavljaju vrijedan jedan povijesni materijal, a ako propišemo da škole mogu i ne moraju pisati spomenice desit će nam se da neće više pisati spomenice. Ja dvojim oko toga i mislim da bi bilo bolje da smo ostavili formulaciju da dakle škole imaju obvezu pisati i voditi spomenice jer kao što sam već naglasila još ću to jednom ponoviti spomenica predstavlja vrijedni materijal pogotovo kad su u pitanju male sredine i male škole. Dakle, zaključno na temelju svega ovoga dakle Klub zastupnika HDZ-a će podržati donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi po hitnom postupku. Zahvaljujem.

Zahvaljujem. Raspravljamo o odgoju i obrazovanju poimenično bih vas mogla ovdje pozdraviti osim ovog jednog gospodina, klanjam se gospodine ministre smatrate da je to saborska zastupnica za ovaj zakon. Jel to saborska zastupnica? …/Govornica se ne razumije./… to je broj ljudi koji treba biti na ovom zakonu. Kada je čovjek očajan brani se raznim načinima, da kolegice Bedeković imate pravo trebali ste tražiti zaštitu od mog cinizma kojeg je došlo naprosto iz obrane od očaja jer ja ne mogu vjerovati kao građanka, pustimo zastupnicu, kao građanka i kao čovjek da vi zaista za sve probleme hrvatskog školstva i obrazovanja krivite vladu SDP-a od 4 godine. Vi koji ste na vlasti u samostalnoj Hrvatskoj 25 godina. U te 33 godine samostalnosti Hrvatske svjedočimo sve većem i većem ponižavanju prosvjetnih radnika, snižavanju kriterija u školstvu i obrazovanju. Eto, gospodu ni to ne zanima, izaći će i ministar, nema problema odite, gospođo odite i vi, izađite i vi nema problema, Dalija i ja ćemo se malo s kolegom porazgovarati. Pa eto dragi građani, možda netko gleda, znači mi raspravljamo o Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama u saborskoj zastupnici nema osim Dalije Orešković i moje malenkosti nikoga, ministra nema, ni jednog HDZ-ovca sa izuzetkom gospodina Sanadera koji po dužnosti mora biti ovdje i naših kolegica iz Stručnih služba. Svaka čast vladajući. To je vaša slika. E pa ja ću krenut bez obzira na sve. Hitni postupak bravo. Zbog čega? Zbog ganjanja rokova NPOO-a. Zašto? Zato jer se dvije godine nije napravilo ništa. Sav javno savjetovanje 15 dana, a u tih 15 dana je stiglo 2.409 primjedbi. U 15 dana 2.409 primjedbi što mislim usudila bih se reći da pokazuje jednu određenu potrebu o javnoj raspravi o tako važnom zakonu. Ništa. Ministarstvo na to ne reagira samo ajmo brzo, brzo, brzo, datumi, datumi, datumi, lova, lova, lova, lova NPOO-a ajmo, ajmo, ajmo, ajmo, javna rasprava ma nema veze kakva javna rasprava, kakvo mišlj… struka, ma nemojte, ajmo sad, ajmo brzo. Vidite ja se za razlike od kolegice Bedeković sa puno nostalgije sjećam zanosa cijelog sustava kada se radila, poštovanje gospodine kolega jako mi je drago da ste se Daliji i meni pridružili, zahvaljujem. Sjećamo se dakle zanosa cijelog sustava, a i šireg društva kada se radilo na velikoj reformi školstva pod vodstvom profesora Jokića. Doista tada se u zraku u Hrvatskoj osjećala i entuzijazam i želja struke, djece, roditelja, građanstva da se u Hrvatskoj doista pokrene pokrene jedna, jedna reforma koja će nam dati jedan novi sustav koji će s jedne strane rasteretiti djecu, dati im ona potrebna znanja za 21. stoljeće. Došla je čuvena vlada građevine Oreškovića onog koji nije znao hrvatski hvala Bogu nije bilo Zakona o zaštiti hrvatskog jezika tada pa je to bio veliki Hrvat i taj zanos ste ubili i od onda reforme, optimizma, nade za hrvatsko obrazovanje i odgoj više nažalost nema i nije se ponovilo i to je činjenica. Sada je kraj 2023. godine u ovom otužnom i poražavajućem trenutku hrvatskog društva kada odlazi 30-ti ministar i kada se sada već svaki dan više ne svaki tjedan događaju nove i nove korupcijske afere, kada svjedočimo novoj FIMI MEDIJI kao da nam ona stara nije bila dovoljna, da nas sve zajedno nečemu nauči nas nekolicina eto nešto tu govori o odgoju i obrazovanju. Tuga, tuga i jad, tuga i jad i poraz svih nas. Imam tu pohvale neke, neke primjedbe, ali više nemam ni snage, ni sape, ne znam da li bih se rasplakala ili bih urlala od bijesa u što ste nas uvalili, što ste napravili iz Hrvatske. Kako uopće se može govoriti o odgoju i obrazovanju kad su naši nastavnici, naši profesori na najnižoj ljestvici dostojanstva u hrvatskom društvu? Pa to su ljudi s kojima se roditelji nabacuju, kojima prijete, od kojih zahtijevaju prisilno prijetnjama i ucjenama ocjene. Kako mi možemo uopće govoriti o detaljima ovoga zakona dok su nama profesori i nastavnici toliko potplaćeni, a trebali bi imat najveće plaće jer rade najodgovorniji posao, odgajaju i obrazuju našu djecu, pa što imamo vrijednije od te djece? NPOO, joj zaboravila sam, da rokovi, joj da rokovi, rokovi, novci, novci, 31. ministar, ne 30., koji? To je tako presudno važno, važno, to je važno jel tako? Znate što bi jedino imalo smisla? Jedino bi imalo smisla zatražiti minutu šutnje za jad i bijedu i hrvatskog odgoja i obrazovanja i hrvatskog društva i hrvatske politike. Ništa drugo sada više nema smisla. No ipak eto imam obavezu zbog kolegice u Pazinu, al eto ministar je samo svratio, malo je van otišao, sekundicu, hoćete mu prenijet? Ne molim. Ne morate, tako i onako ni vama vjerojatno nije ništa više važno. Imamo Školu Vladimira Nazora, Vladimir Nazor, Vladimir Nazor,

To nije ona optimalna škola između 16 i 20 ili 32 razredna odjela, kako navode pedagoški standardi, već je to škola sa čak 91 razrednim odjelom. U toj školi upisano je 1.273 učenika i učenica i njih još 104 u glazbenom odjelu. Putuju njih 784 s 18 dnevnih autobusnih linija. Prošle školske godine isplaćivali su 87% svih decentraliziranih sredstava, a ove godine se iznos popeo na 102% svih tih sredstava, a škola mora platit grijanje, režije, materijale. Na sve je to pazinska matična škola bila je škola u dvije smjene do školske godine 2014.-'15. kad su samoinicijativno prešli na jednu smjenu, pregradili privremeno, trudili se, mučili se, ali škola je ponovno na rubu da postane dvosmjenska jer nema uvjeta za otvaranje još jednog razreda, kao ni za cjelovitu nastavu, cjelodnevnu pardon, jer neće biti moguće zadovoljiti izvođenje nastavnih predmeta. U protekle 2.g. izgradili su projekt dogradnje matične škole s planom prijave na NPOO, čuvani ne, to nam je važno, natječaj za dogradnju škole, međutim kako u praksi nisu dvosmjenska škola, bez obzira što ne zadovoljavaju standarde za jednosmjensku nastavu na taj natječaj oni se ne mogu prijaviti. Znači ta škola je kažnjena zato što je 2014. vlastitim naporima, vlastitim entuzijazmom išla u jednosmjensku nastavu, sada će je država za to kazniti. Pa i za to bi trebala minuta šutnje, jel tako? Eto, ispričala sam priču o školi u Pazinu kojoj treba hitna pomoć, koja treba podršku, koja ponovit ću, obrazuje 1.273 učenika i učenica + 104 u glazbenom odsjeku, ima 91 razredni odjel. Pa da li će ministarstvo možda baciti oko na Školu Vladimir Nazor u Pazinu? Jest da, tamo je na vlasti Možemo!, da li ćemo zbog toga, će ministarstvo zaobići Pazin i školu jer to je taj način na koji se radi u ovoj državi. Prije se trebalo imat crvenu iskaznicu, sad moraš i plavu i kaj se promijenilo? Što se zapravo promijenilo? Nisam nikada imala ovakav govor, zaista mislim da, Hrvatska ovo nije zaslužila, mislim da hrvatski građani ovo nisu zaslužili mislim da se nalazimo u jednom od najdramatičnijih trenutaka u hrvatskoj demokraciji. Ja osobno više nemam riječi, mogu samo plakati ili urlati. Zahvaljujem. Hvala lijepa potpredsjedniče. Dozvolite da se uvodno samo osvrnem na ono što je kolegica Raukar Gamulin rekla. Ne kolegice neće se sjetiti Pazina, neće se sjetiti Pazina, ali uz svo dužno poštovanje Istri, Istrijanima koji i Istru i Istrijane jako volim, ali neće se sjetiti ni Slavonije. Ja bi vam mogao pričati i plakati ovdje jer i sam radio u takvim školama. Što vam prolazi za definiciju škole, područna škola recimo u Slavoniji, pa to kolegice nije na razini '45. prošlog stoljeća, a ne 21. stoljeća. I sad će nama ministar pričati o reformi koja je jednosmjenska nastava. Te vam škole nota bene imaju jednosmjensku nastavu, ali su od 21. stoljeća svjetlosnim godinama udaljene. I ono što nam treba i zaista treba je taj NPOO, trebaju nam sredstva, treba nam infrastruktura, trebaju nam novi prostori. Međutim i način na koji se taj novac raspodjeljuje o tome bi se dalo i strateški je li se dobro ulaže i o tome bi se dalo i o skrbi i o ruralnim sredinama, selima, djeci posebno u tim ruralnim prostorima bi se dalo, ali znate kolegice Raukar Gamulin i evo rijetki kolegice i kolege koji ste još ovdje ministra to baš i ne zanima previše. Ne znam jel planira novi lov ili što radi, ali evo 3 godine se bavi s tim, a ne ovim problemima. Hoćemo pričati o standardu nastavnika, učitelja, profesora i to je problem kolegice i kolege. Nije problem je li nam jednosmjenska nastava zakonska kategorija. Ono o čemu nisam stigao progovoriti u ime kluba, a vjerujte mogao bih pričati cijelo veče jest i ova modularna nastava u strukovnim školama. Imali smo ovdje prigovore i čuli smo od kolegica i kolega vladajućih koji govore o tome da su neke reforme propale, da nije bilo financija, da su bile prekratke itd., itd., modularni pristup strukovnom obrazovanju vam se provodi eksperimentalno godinu dana, godinu dana. Znači jedna školska godina. Ne samo da se provodi godinu dana nego mi nismo ni vidjeli zaključke od tih godinu dana provođenja. Znači nismo ih stigli ni analizirati, ali evo već nudimo što to treba postati. I ono što je katastrofa u ovom sustavu zapravo je što mi želimo od našeg strukovnog obrazovanja na kraju dana. Da, naravno stručna znanja su izuzetno bitna, a i jezična znanja nedavno smo pričali o Zakonu o jeziku hoćete da tako kažem identifikacijsko nacionalna ne znam kako bi se drugačije izrazio od povijesti, geografije, nekih drugih predmeta koje ćemo vjerojatno izostaviti ali zašto, kako, kako ćemo satnice smanjivati za koje predmete, u kojim programima ja bih to sve volio znati. Možda neki znaju iz vladajućih, ne znam evo ministar kaže zakon samo što nije, velika reforma, čuda božja, ali mi ne znamo. Ne zna ni zainteresirana javnost hoćete od profesora, nastavnika, učitelja pa do i roditelja. Ali ono što je istina i što znamo i dalje je jedan drugi problem, a to je kadrovska politika unutar Ministarstva obrazovanja jer vidite kolegice i kolege u STEM područjima znači ono što propagiramo kao izuzetno bitno mi u pravilu nemamo stručnog kadra. Spominjali ste matematiku, ali matematika nije jedini problem hoćete od fizike, biologije, kemije nadalje. Naši kadrovi su privremeni kadrovi nestručni koji postaju stalni stručni i koliko god mi je drago da neki ljudi mogu raditi itd., ali koliko mi ograničavamo napredak naše djece hoćemo govoriti o dopunskoj nastavi, hoćemo govoriti o radu sa darovitim učenicima jer evo ministar kaže novaca ima. Ministre ja 10 godina predlažem gotovo iste amandmane, više za tehničku kulturu, više za izvannastavne aktivnosti, više za STEM područje, više za Hrvatski kvalifikacijski okvir i vi svaki put kažete, ne vi Vlada, ali na vaš prijedlog ne novaca ima dovoljno. A znate koliko novaca dajemo za izvannastavne aktivnosti i tehničke kulture? Nula, nula eura, eto toliko dajemo, ali to je našoj Vladi ovom ministarstvu ovom ministru dovoljno jer želimo bit STEM društvo. Hoćete znati koliko dajemo za rad sa darovitim učenicima? Simbolično kad podijelimo sa brojem osnovnih škola par eura po čovjeku tj. po djetetu. Jel to dovoljno? Ministre na kraju svog mandata barem u ovoj Vladi ja bih se zamislio jel to nešto što ja ostavljam kako se kaže na, na hrvatskom u amanet. Nula eura po darovitom djetetu ili 0,50. Je li to nula eura za tehničke izvannastavne aktivnosti, je li to minimalno izdavanje odnosno ono koje moramo imati za hrvatsku zajednicu tehničke kulture? je STEM društvo, društvo znanja, pa da je. Je li društvo znanja društvo u kojem naše učenike u strukovnim školama ćemo rasteretiti svakog drugog znanja osim strukovnog ako ćemo pričati o izvršnim kompetencijama evo recimo to je jako bitno i za, za nacionalni identitet, suverenista više nema, ali i meni je bitno. Ako ćemo pričat o nekim drugim kompetencijama itekako je bitno, od građanskih, pa nadalje. Ako ćemo govoriti, a o tome ću zadnje govoriti iako nije najmanje bitno, a to je što će nastavnici koji rade u tim školama raditi? Prekvalificirat će se. Kolegice Glasovac, vi ste predavali njemački, pa znači poznavanje robe da, prekvalificirat ćete se, dva mjeseca i to vam je to. Kolegice Raukar Gamulin, vi ste predavali ne znam geografiju, pa prekvalificirat ćete se za rad na strojevima, zašto ne? Pa ljudi moji, naše ministarstvo nažalost nema uopće popis naših ljudskih resursa i kompetencija i to je ono što je katastrofično. U 8.g. se to može napravit kolegice i kolege i onda možete kad imate to znanje, onda možete planirat tzv. …/Govornik se ne razumije./…na, na čistom hrvatskom odnosno koga ćete prekvalificirati za što, kako, kroz koje vrijeme, a mi ne znamo ništa. Mi kažemo evo nakon godinu dana uspješno provođenog pilot projekta svi će se prekvalificirati, to će bit sjajno i zaposlenost 100%. Nismo bili u stanju napravit nešto drugo. Nažalost, mnoge kolegice i kolege moraju putovat i ja sam bio među njima, po sat, sat i pol vremena morate dnevno trošit da bi stigli na svoje radno mjesto. Ministarstvo nije u stanju napravit samo auzmiš što bi se opet reklo na čistom hrvatskom, dakle ponuditi ljudima koji rade izvan svog mjesta, a postoji potreba u njihovom, premještaj i obrnuto, dakle da svi rade u mjestu svog stanovanja ili koliko god je to moguće. Da, nema zakonske osnove za to, ali evo recimo to je dio reforme ministre, pa da neka sredstva koja nisu baš beznačajna za, troškove puta mogu ostati ministarstvu, školama, tim darovitim učenicima, učenicima s posebnim potrebama, stemu, tehničkoj kulturi. I kolegice Gamulin kad kažete mogla bi plakati, vrištat, mogao bi i ja. Nećete bit sami, al bit ću prije svega zbog toga što iz toga sustava dolazim i što me jako boli, srce me boli i duša me boli što vam još jedanput odgovorno tvrdim, taj sustav postoji zbog entuzijasta koji u njemu rade. Ti ljudi koji rade u sustavu obrazovanja njima je stalo, da njima nije stalo tog sustava već odavno ne bi bilo zato što je skrb države nula. I ako pitate nas Socijaldemokrate, Ministarstvo obrazovanja i znanosti ne smije i ne bi se trebalo zvati Ministarstvo znanosti i obrazovanja nego Ministarstvo budućnosti. Ako imamo ovakvo Ministarstvo budućnosti onda nažalost Hrvatska budućnosti nema. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog Rade Šimičevića. Zahvaljujem potpredsjedniče HS. Poštovani ministre, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege, da ovo je specifično područje di ako ću ja jednim dijelom govoriti jezikom srca ovdje moram neizmjerno zahvaliti svim onim svojim učiteljima i profesorima, ali isto tako i svim svojim kolegicama i kolegama s kojim sam proveo 40-tak godina u sustavu, dakle od spremačice, kućnog majstora, računovođa, tajnica, profesorica i profesora. Ovo je doista specifično područje i tamo mogu u sustavu odgoja i obrazovanja mogu izdržati najhrabriji, najodaniji i najpošteniji, Što se tiče digniteta zaposlenika u sustavu odgoja i obrazovanja, pa mogu, mogu zasigurno ovaj dati kvalitetne ocjene jer kroz 40.g. zapravo uvijek smo bili potplaćeni, ali ja ovdje sad ne želim podilaziti nikom, niti želim hvaliti nikoga jer mi to na kraju krajeva i ne treba, ali zasigurno da je ova Vlada podigla plaće prosvjetnim djelatnicima i da u odnosu na prijašnje Vlade zasigurno je sada situacija bolja, ali nema ti novaca, nema ti novaca kojima se može platiti dobar profesor. Zašto? U sustavu odgoja i obrazovanja zapravo najvažnija je krilatica da je znanje, znanje moć. Ako profesori dolaze zadovoljni u školu, ako dolaze puni entuzijazma i želje za radom onda zasigurno da će se i postići, postići jer mi kao hrvatska država mi smo mali narod, pametni narod i možemo prodavati pamet, a zasigurno ništa, ništa drugo i u tom želimo i ustrajati. Ja sam doživio ove izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi i srednjoj školi upravo na takav, na takav način. Da, ovdje treba javno reći da smo mi dosad imali 16 izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju i jednostavno to je, to ali je isto tako činjenica da do 2008. Zakon o odgoju i obrazovanju bio je podijeljen, da je bio Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi i Zakon o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi. Kad se to ujedinilo onda su morale biti češće izmjene zbog dobi i specifičnosti, specifičnosti ljudi odnosno sustava odnosno dobi, dobi djece. Ali ono što ne bi bilo dobro da ovdje ispolitiziram, a to je da su ove hitne izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju nužne zbog nekoliko stvari, nije samo NPOO, ali i on je isto važan. Zašto? Zato što mi imamo sad povijesnu priliku uložiti 2 milijarde eura u sustav odgoja i obrazovanja, ne samo da napravimo škole nego da i opremimo škole, da dostignemo standarde europske uljuđene zajednice da uložimo određene novce u naše zaposlenike u sustavu da jednostavno u svakom dijelu RH bilo to od Iloka do Konavla, otoka da svi imaju jednake šanse. I kroz takav oblik ćemo zasigurno podići razinu kompetencija i naših učenika koji će na kraju, kraju odgovoriti izazovu, izazovu tržišta i ovo je sve do 2027. Ono što ja želim vjerovati, a ja želim potaknuti sve ljude da vjeruje da će doista ovo ministarstvo odgovoriti tom izazovu i da ćemo mi 2027. imati nastavu u jednoj smjeni. Govorim o osnovnoj, Tu u ovom zakonu još imamo nekoliko, nekoliko stvari ali najvažnije je to da se ulaže u infrastrukturu, da se opreme škole i da se ulaže u ljude. Mi možemo imati zgrade, možemo imati opremu, ako nemamo ljude nećemo ostvariti rezultat koji trebamo. podržavam ovu nakanu da se urede škole, da se opreme škole i da naši učenici u svim dijelovima Hrvatske imaju jednake, jednake mogućnosti. Nažalost nije se ulagalo u ljude a na onaj način kako bi trebalo i zato mi sad imamo i deficitarni sustav i zato se ovdje otvorila mogućnost da se radi do 67 godine pogotovo u ovom STEM području gdje nema dovoljno stručnog kadara. Ja oko toga ne vidim nikakav problem. Ja dok sam bio ravnatelj ovdje se postavlja pitanje je li to u skladu sa Zakonom o radu ili nije. Ja sam imao kolegicu koja je išla na porodni 3 puta, znači ona je bila na bo… bolovanju porodnom 6 ili nešto godina i mi smo uzeli jasno osobu na određeno vrijeme i nakon nekog vremena dolazi meni gospođa i kaže ravnatelju pa ja sam tu preko 3 godine zašto me ne primite na neodređeno vrijeme, ja kažem a na koje biste vi radno mjesto, pa na ovo na kojem radim, a kažem pa kako ako će se kolegica vratiti. Znači škola je specifična u puno stvari i jednostavno ove iznimke bi trebalo uvažiti na način da jednostavno se ne stvara sustavu, u sustavu zbog, zbog ove mogućnosti zapošljavanja na neodređ… na određeno vrijeme pogotovo kad smo svjedoci da imamo eksperimentalni program koji je u tijeku i koji vjerujem da će odgovoriti izazovu i da ćemo samim tim dobiti novi forte u sustav odgoja i obrazovanja odnosno cjelodnevnu školu gdje će učenici i duže boraviti, ali će imati i više mogućnosti za izvannastavne aktivnosti, izvanškolske aktivnosti i da jednostavno neke stvari će napraviti, školi. Izmjene su i zbog elektronskog upisa, izmjene su i zbog mogućnosti opravdanja izostanka učenika, dakle ove sitne izmjene ne bi trebalo sada opterećivati cijeli Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji vjerujem da će uskoro, uskoro doći na tapet i da ćemo, da će nas biti najprije puno više ovdje u vijećnici i da ćemo svi dati svoj obol da doista se napravi jedan kvalitetan i dobar zakon koji će odgovoriti izazovu 21. stoljeća. 21. stoljeća. Ovdje se pojavilo isto ono pitanje nespretne interpretacije o kažnjavanju. Ja mislim da nitko ovdje nema namjeru kažnjavati ljude, ali mi isto tako moramo biti svjedoci da smo mi ljudi koji odgajamo i mi moramo odgajati mlade Hrvate i Hrvatice na način da postoje, da postoje pravila i na takav način vjerujem da će onda i oni odrastanjem postati zrele osobe koje će poštivati, poštivati pravila, a ne na svaku stvar reagirati na neprimjeren način. Isto tako drago mi je da se konačno ravnatelji mogu obračunati sa ljudima koji se neprimjereno ponašaju u sustavu odgoja i obrazovanja, a pogotovo kad su u pitanju pedofilske sklonosti nekih profesora. se to rješavati još na poseban način, kako će i ravnatelji dolaziti do informacija, tko će donositi zadnju odluku o tome, o tome se da razgovarati. za kraj shvatio sam ove izmjene i dopune zakona po hitnom postupku na način da ćemo oplemeniti sustav, da ćemo u njega ugraditi dosta novaca, da ćemo u njega ugraditi dosta, dosta nastavne tehnologije, ali isto tako nadam se i čvrsto vjerujem da ćemo ulagati u ljude. Ovdje je jako važno da se nastavi ulagati u ljude i samo na takav način možemo dobiti prave ljude za sustav odgoja i obrazovanja jer nema ovdje nas je malo, ali nema od nas tko nema nekog svog uzora. Naš prvi uzor je bio iz sustava odgoja i obrazovanja i nikako ne smijemo smesti s uma da smo mi i odgojna i obrazovna institucija. Ovdje neke kolegice nisu ni spomenule riječ odgoj nego su samo govorile o obrazovanju što nikako nije dobro i mi moramo u svakom našem javnom nastupu pogotovo ljudi koji su vezani za sustav odgoja i obrazovanja govoriti o nužnosti, potrebi odgoja, odgoja i odgoja, a onda i obrazovanja. Dakle, odgoj i obrazovanje temelji su države i vjerujem da će ministre ove izmjene i dopune dati odgovor na ono što vi želite, a da ćemo vrlo skoro imati i na stolu Zakon o odgoju i obrazovanju Hvala vam lijepo. Poštovani kolega vi ste u uvodu najavili da ćete govoriti srcem i zaista vi kao pedagog i kao dugogodišnji uspješni ravnatelj srednje, jedne od srednjih škola u Zadru imate pravo i pozvani ste govoriti srcem ako ne vi ste pozvani govoriti o dignitetu struke i drago mi je da ste naglasili činjenice, baratali ste činjenicama da ova Vlada, dakle Vlada Andreja Plenkovića je doista puno napravila u svom mandatu prije svega na dignitetu struke, a onda ovo što ste sjajno rekli na ulaganju u ljude. Ja ću podsjetiti samo da su prosvjetnim radnicima podignute plaće u ovom mandatu više od 50%, da su poboljšani materijalni uvjeti, da je izgrađeno puno novih osnovnih, srednjih škola, da su izgrađene, rekonstruirane, dograđene postojeće osnovne i srednje škole i imamo povijesnu priliku uložiti dvije milijarde eura Sanader: Vrijeme./… novih škola i to je prilika koju ćemo iskoristiti. Za razliku od nekih bivših Vlada. Zahvaljujem kolegice. Da, sve ste dobro, dobro rekli. Pa ja ću ovdje sad možda i prisjetiti, jest da je rat već 30 godina iza nas ali mi olako zaboravljamo koliko smo novaca uložili u, u zgrade koje su bile na području okupiranom od srbočetničke armade, a i ove naše koje su gdje četnici nisu dolazili, a nažalost bile su oštećene. Znači tu smo uložili strašno puno novaca, sad ćemo uložiti strašno puno novaca i slijedeći iskorak je povećati plaće prosvjetnim radnicima i onda ćemo zapravo imati sustav odgoja i obrazovanja poželjan i za djecu i za roditelje, a i za one koji će raditi u sustavu odgoja i obrazovanja. Hvala lijepo. Kolega Šimičević ja bi volio govoriti o sustavu odgoja i obrazovanja ali odgoj odavno više nije u tom sustavu, ostalo je samo obrazovanje. Nije to krivnja samo ovog ministra, nije to krivnja samo ovog ministarstva, možemo raspravljati o tome vjerojatno do, do kasno u noć. No ono što mene zanima recimo, vi ste dugo bili ravnatelj, jel tako? postoji vam jako bitna pravna razlika ako je netko primljen na određeno vrijeme do povratka djelatnika ili djelatnice sa bolovanja i nekog tko je primljen na neodređeno vrijeme, bez ovoga, bez Znači ako je netko išao na porodiljni za redom, dakle ako je svu djecu imao za redom, jasno je da netko je do povratka djelatnice, a ne, ne može tražit ono nakon tri godine neka svoja prava jer postoji provizija u ugovoru na koje je pristao ili pristala. Govorite o ulaganju u ljude. Kako će NPO uložit u ljude? U nove dvorane, u nove učionice, kakvo je to ulaganje u ljude? Ja ga ne vidim, evo vi me razuvjerite, a volio bi čuti i koje su to jednosmjenske jel ovo je reforma jednosmjenske nastave …/Upadica Sanader: Vrijeme./… pa koje to škole imaju uvjete, a ne rade jednosmjensku nastavu. Zahvaljujem. Poštovani kolega, što nije ulaganje u, u, u tehnologiju i uvjete rada, isto ulaganje u ljude. Ako mi imamo uvjete koji su dostojni čovjeka, onda je to ulaganje u ljude. Ja nisam ovdje sad govorio direktno o edukacijama nastavnika ali sigurno da ministarstvo ima planirana sredstva gdje se vrše seminari, gdje ljudi napreduju u struci, dakle ulaganje u materijalne uvjete, ulaganje u cijeli sektor pa onda i u ljude i mislim da mi moramo pogledati istini u oči i reći da mi imamo opremljene škole koje su na vrhunskoj razini, ali isto tako da imamo škole koje nemaju, da kažem obični grafoskop. Znači moramo doseći tu razinu da u svim školama i vama u Slavoniji i meni u Dalmaciji i ljudima u Istri …/Upadica Sanader: Baričević. **Baričević, Danica (HDZ)** Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče govorili ste u vašoj raspravi koliko je ova Vlada osigurala sredstva za obrazovanje, nikad više sredstva za nove škole, za vrtiće. Isto tako poreznom reformom je omogućila gradovima i općinama da imaju prostora za smanjenje vrtića pa čak i, i, i tom odlukom o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost vrtića, ovisno o broju upisane djece pa bi istakla da recimo grad Zagreb za cirka 30 tisuća djece je dodijeljeno jedanput, jednom godišnje 7,7 milijuna eura pa za grad Split za 4.167 djece Vlada je osigurala 1,3 milijuna eura, eura, gradu Rijeci za 3.028 djece 800 tisuća eura. Na nekim portalima vidimo kako recimo evo u gradu Rijeci smanjenje vrtića za, da je smanjen vrtić za 25 eura i onda govore o izdvojenim sredstvima ali ne spominju da su zapravo ta sredstva osigurana iz državnog **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem kolegice Baričević. Da, treba uvijek govoriti istinu, bar, bar smo tako učeni dok smo bili mali. Nažalost danas ljudi dobiju novac i onda se hvale da ne kažem tuđim perjem. Znači mi bi želili stvarati državu i moramo dati zahvalu svim koji su dionici toga. Dakle i ministarstvu i Vladi i lokalnoj samoupravi i svima onima koji žele i rade dobro. Ali da sad ljudi koji su čelnici lokalnih samouprava kažu nije nam dala ništa Vlada. Ok nije dala ništa Vlada, to je novac svih nas ali isto tako ko Vlada i ispravno gospodari tim novcem i da za vrtić i otvori se taj vrtić, onda kaže to smo, to smo mi napravili. Znači nije, nije korektno ni prema Vladi ni prema zajednici, a niti prema javnosti. Posljednja replika poštovana Sabina Glasovac. da se pojedini zaposlenici zapošljavaju u školama na određeno vrijeme do 6 godina u eksperimentalnim programima. I mi smo rekli već i u ime kluba SDP-a da nam je to apsolutno neprihvatljivo, na to vas upozoravaju i sami sindikati. I kako je moguće da se uopće to opravdava potrebama u eksperimentalnom programu, ako naš zakon već sada definira da vi da biste kao škola ušli u neki eksperimentalni program morate dokazati da posjedujete kadrovske, materijalne i svake druge uvjete. Znači vi da biste ušli u neki eksperimentalni program morate imati ljude koji će na njemu raditi. Znači ova obrazloženja da će se ljude na takvim, u takvim nesigurnim uvjetima rada zapošljavati naprosto ne drži vodu, nije jasno zbog koga ili čega se pisao ovaj članak, članak

Zahvaljujem kolegice, pa gledajte Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je odluku o provođenju eksperimentalnog programa, dakle ne bi se išlo u nešto za što nisu stvoreni ni materijalni, ni kadrovski uvjeti. Dakle, ovaj eksperimentalni program bi trebao odgovoriti na izazov odnosno na školu budućnosti. ako se čovjek primi na 6 godina u eksperimentalni program valjda postoje zakonske osnove, postoje izuzeća. Znači Zakon o radu je jedno, ali imate s druge strane mogućnost da se može zaposliti takva, a a možete vi sad vrtit glavom i ne znam što, ali može se zaposliti na to ali s tendencijom da će taj čovjek ostati i biti zaposlen na neodređeno vrijeme. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi replika poštovanog Ante Prkačina. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Šimičević ja rijetko i nerado repliciram međutim vaše dvije rečenice su me ponukale. Replicirat ću vama ali zapravo poanta ili poruka ide na drugu stranu. Vi ste izrazili žal zbog praznog sabora i nadu da će se taj sabor ili sabornica jednoga dana napuniti. Za to vam je kriv sakati hrvatski, sakati Poslovnik Hrvatskog sabora. Da je taj Poslovnika takav da mi možemo 2-3 puta replicirati jedan drugome ili jedni drugima pa da to traje 2-3 minute tada bi rasprava bila žestoka, kvalitetna od toga bi koristi imala i hrvatska javnost bilo bi im zanimljivije gledat, a odluke bi vjerojatno bile puno kvalitetnije. Hvala. Zahvaljujem. Poštovani kolega Prkačin, pa da meni je jako žao što nas ima malo, ali meni je drago da ste vi pohvalili moj ovaj javni nastup i ja to cijenim jer vas uvažavam kao, ovaj mudrog i vrlog saborskog zastupnika. Kako demokracija raste i razvija se tako ćemo valjda i mi doseći, doseći određenu razinu poštivanja nazovimo to radnog mjesta za što su nas izabrali ljudi. Ja nastojim biti u saboru uvijek i poštivam to što sam dobio priliku tako ću se ponašati i dalje, a na savjest onih ljudi koji bi trebali biti ovdje, a nisu pogotovo kad je u pitanju ovako važna tema, a to je odgoj i obrazovanje mladih naraštaja u Hrvata. Slijedi pojedinačna rasprava poštovane Marijane Puljak, nje nema, gubi pravo, slijedi poštovana Vesna Bedeković. Hvala vam lijepo. Poštovane kolegice i kolege, s obzirom da evo kao što je već rečeno osnovna svrha i cilj donošenja ovih izmjena i dopuna zakona je usklađenje zakonodavstva sa Nacionalnim planom oporavka i otpornosti kako bismo mogli provesti reformske procese. Osnovni reformski proces dakle o kojem između ostaloga evo danas pričamo je zapravo uvođenje programa cjelodnevne škole odnosno stvaranje uvjeta da sve škole u Hrvatskoj do 2027. godine počnu raditi u jedno smjeni i zato bih ja evo nekoliko ove minute koje imam na raspolaganju u pojedinačnoj raspravi iskoristila da progovorim i prozborim o eksperimentalnom programu cjelodnevne škole i o radu u jednoj smjeni. kad kažem o radu o jednoj smjeni to je jedna priča koja se ponavlja već dugi niz godina i pojavila se negdje '08., '09. '10. godine prvi puta i od tada se stalno ponavlja. Puno toga se je reklo, puno toga se je napričalo, a ništa se nije dosad napravilo. Dakle, tu su se mijenjale razne vlade i dolazimo do situacije da Vlada Andreja Plenkovića, resorno ministarstvo, ministar Fuchs, dakle počinje sa eksperimentalnim programom cjelodnevne škole. Dakle, taj program je trebalo sjesti, trebalo ga je raspisati, trebalo je odrediti sve uvjete i trebalo je imati energije rekla i hrabrosti reći ok to je to idemo u program. To je prva stvar. Druga stvar, pa ne možete ući u neki eksperimentalni program, provesti 4 godine programa i reći dobro sada idemo radit svi u jednoj smjeni, a nismo stvorili uvjete. I iz tog razloga, dakle uvjete, uvjete materijale i iz tog razloga idemo usporedno sa eksperimentom i sa ulaganjem od 2 milijarde eura, što je ogromno ulaganje da bismo stvorili infrastrukturne uvjete da bismo 2027. godine svim školama i svim našim učenicima, ponavljam učenici nam trebaju uz učitelje i profesore biti u centru pozornosti omogućili da rade u jednoj smjeni. Već sam naglasila i ponovit ću da prema podacima podacima s kojima raspolažemo mi imamo još negdje otprilike 60% naših učenika koji zbog nedostatnih infrastrukturnih uvjeta još uvijek nastavu u osnovnim školama pohađaju u dvije, čak i u tri smjene jedan, jedan dio i svi smo svjesni toga da je nastava u jednoj smjeni standard EU i da je Hrvatska ostala kao još jedna od rijetkih dakle zemalja EU koja još uvijek radi u više smjena, a upravo rad u dvije ili tri smjene predstavlja jedan veliki organizacijski problem za produljenje boravka dakle učenika u našoj školi kad govorimo generalno o nacionalnom razini i, i zato dakle kad si postavljamo pitanje, zašto cjelodnevna škola dakle prije svega će se uvođenjem cjelodnevne škole postići bolja školska postignuća naših, naših učenika je li i ono što je jako bitno naglasiti, smanjit će se dakle razlike koje su nastale kao posljedica socioekonomskih razlika dakle uvjeta odrastanja naših učenika u različitim krajevima Hrvatske i dakle uvjeta u osnovnim osnovnim školama u različitim krajevima Hrvatske. Dakle ono što sad imamo kao činjenicu naravno da imamo u eksperimentalnom programu uključene 62 osnovne škole u čije je opremanje, uređivanje, dogradnju uloženo do sad 18,3 milijuna eura je li, i očekuje se nastavak daljnjih ulaganja. Što znači ovo financiranje, čisto malo da, da rasvijetlimo brojke. Znači Nacionalni plan oporavka i otpornosti predviđa odnosno osigurano je 862 milijuna eura za izgradnju škola pa imamo program Konkurentnost i kohezija kojim je, kojim je osigurano oko 143 milijuna eura pa imamo uz to europski fond, i osiguran iznos od 108 milijuna eura i još na sve to Međunarodna banka za obnovu i razvoj 25 milijuna eura i još na to sve, dakle ulaganje u ljude, ulaganje u nastavnike, učitelje, profesore dakle koji rade u okviru eksperimentalnog programa iz državnog proračuna dakle u slijedeće 4 godine gdje imamo osigurano 36,8 milijuna eura. Dakle to je ta financijska konstrukcija koju je trebalo stvoriti da bismo mogli reći da 2027. osigurat ćemo sve ove uvjete, infrastrukturne, materijalne da bismo mogli reći e to je sad to, dugo sanjani san jednosmjenske nastave kreće dakle i ostvarit ćemo ga 2027. godine. Dakle ono što je važno dakle osigurati financijska sredstva za infrastrukturu da bismo mogli reći ok eksperiment smo napravili, evaluirali smo ga, a vjerujem da će proći evaluaciju, pratili smo vidjeli smo rezultate je li i nakon toga idemo dakle u primjenu na području cijele Hrvatske. Ono što smatram da je i još važno naglasiti dakle svim učiteljima koji su u pilot programu, plaća raste u rasponu od 5 do 25%. Toliko o ulaganju dakle u ljude i u ove, ove ljude koji rade u eksperimentalnom programu. Vi kad malo to izračunate recimo dakle kad stavite to na papir u 4 godine znači eksperimentalnog programa iznos plaće učitelja će biti negdje oko dakle kumulativno oko 14.342 eura više u, u, u, u pilot programu. Nije to malo novaca i to je pokazivanje dakle jednog dobrog odnosa prema ljudima prema učiteljima koji će, koji rade u eksperimentalnom programu i vođenje računa o njihovim naporima, o dodanim dakle aktivnosti i na kraju krajeva, poštivanje njihovog rada dakle koji i truda, kompetencija i svih stručnih njihovih znanja koje ulažu dakle u rad s učenicima u eksperimentalnom programu. možda ono što je bitno naglasiti koji benefit je ovdje za roditelje, dakle za razliku od dosadašnjeg produženog boravka u čijem financiraju su participirali roditelj, eksperimentalni program je besplatan za sve, znači i učenici imaju mogućnost sigurno i sadržajno boraviti u svojoj školi uz svoje učitelje do 17 sati. Dakle imaju mogućnost, ne moraju, imaju mogućnost dakle. I naravno da će se kao nus pokazatelj svega ovoga za očekivati je da će se smanjiti potreba za plaćenim instrukcijama. Znamo koliki broj sad plaćenih instrukcija imamo i šta roditelji sve čine jer će učenici biti u prilici dobiti stručnu pomoć za vrijeme boravka u, u cjelodnevnoj, cjelodnevnoj nastavi. Dakle isto tako u projektu je jasno raspisana struktura cjelodnevne škole. Jasno je raspisano svi dijelovi cjelodnevne škole dakle obvezni, izborni, trajanje obveznog dijela dijela koji ovisi o dobi, o rasporedu, dakle obvezni dio koji se sastoji od redovite nastave dakle plus one sate koji su rasporedom osigurani za ponavljanje, za potporu i zadaće. Tu je onda onaj drugi izborni dio, dakle poslijepodnevni boravak u školi koji je izborni, koji je besplatan kao što sam rekla za sve učenike, učenike, a svakako je škola dužna i osigurati izvannastavne i izvanškolske aktivnosti do, do 17 sati. Jasno su raspisani svi novi nastavni predmeti, jasno je raspisan program kako će cijela priča ići i ne možemo reći dakle nema tu zbora i nema i ne slažem se s tvrdnjama pojedinih kolegica i kolega da se ušlo u eksperimentalnu cjelodnevnu školu bez jasnih, bez jasnog bez jasnog programa, bez jasnog plana. Dakle sve je to vrlo detaljno razrađeno i na kraju krajeva dostupno na, na stranicama web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja pa pozivam sve dakle da iščitaju ukoliko imaju nekakvih dvojbi i nekakvih nejasnoća i svakako da se informiraju o provedbi cjelodnevnog, programa cjelodnevne škole. Evo ga, hvala vam lijepa. **Sanader, Ante Zahvaljujem potpredsjedniče. Evo poštovana kolegice maloprije sam govorio jezikom srca, sad ću jezikom ljubavi. Znači moramo cijeniti, cijeniti naše odgajatelje, naše profesore koji su nam dali da izrastemo u ljude i moram javno reći u 40 godina nikad nije situacija bila bolja za prosvjetne radnike, ali isto tako ona nije onakva kakvu mi želimo biti pogotovo oni koji su radili u odgoju i obrazovanju. Dakle ulažimo i dalje u ljude učinimo, prosvjetne radnike zadovoljne i sretne, onda će i ozračje u sustavu odgoja i obrazovanja biti bolje i svakako jedna smjena u školi. Mi smo u uljuđenim demokracija EU jedna od rijetkih zemalja koji nema nastavu u jednoj smjeni i zato puna podrška ministra, imajmo jednu smjenu, pa ja se nadam da će brzo doći ta '27., hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa kolega na vašem, evo ja bih više rekla komentaru nego pitanju. Kao što sam rekla doći će 2027., doći će ta prilika i mi ćemo ju postići. Mi ćemo dostići i postići, iskoristit ćemo priliku i naši učenici će pohađati nastavu u jednoj smjeni. Ono što je važno naglasiti, u centru pozornosti odgojno obrazovnog sustava trebaju, moraju biti i jesu naši učenici i nastava usmjerena na učenika. Svi mi smo tu prije svega radi naših učenika, a da bismo to postigli moramo imat dobro plaćenog i dobro materijalno osiguranog prosvjetnog radnika, našeg učitelja, profesora i nastavnika i to ova Vlada čini. Opet ponavljam, ne želim se prisjećati razdoblja smanjenja plaća učitelja, smanjenja koeficijenata, zabrane napredovanja, zabrane zapošljavanja, famoznog outsorsinga čistačica, siječe ravnatelja…/Upadica Sanader: Dakle, ja kolegici Danici Baričević neću postaviti pitanje, s njenim govorom bavit ću se u pojedinačnoj raspravi, samo ću pročitati jedan podatak kojeg je objavio portal Srednja.hr, a to je da su učitelji u osnovnoj školi prosječno imali plaću u srpnju, a isplaćenu u kolovozu 1.250 eura mjesečno, nastavnici u srednjoj 1.287 1.287 eura, dakle manje od 1.300 eura, o čemu mi pričamo? Onog trena kada će učitelji i nastavnici imati minimalno, ali stvarno minimalno onoliko koliko su plaćeni kojekakvi savjetnici ministara onda možemo početi početi pričati o nekakvoj, kakvoj takvoj reformi obrazovanja. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala lijepa, kolegice vi ste meni repliku dali jer ste govorili o kolegici Baričević, ali dobro ja ću svejedno odgovoriti. Ne znam na ko…, jeste me… …/Upadica Dobro ajd, prihvatit ću ispriku iako postoji, moji Podravcu, ja sam Podravka i kajkavka, nekad znaju reći kad im prekipi onda vele doslovno, ne znam ako ćete me razumijete, ako nećete ja ću vam prevesti „rajše bi te nosila nego slušala“. Tako da znate kad vas čujem kako govorite zaista mi dođe da vas rađe nosim nego slušam. Kolegice draga, ja sam prosvjetar, nikada veće plaće u povijesti hrvatske države učitelji, profesori i nastavnici nisu imali nego sada. Opet vas vraćam na neka vremena koja nisu tako daleko, nije to tako davno bilo kad su smanjeni koeficijenti, smanjene plaće, zabranjeno napredovanje, zabranjeno zapošljavanje, kad su prosvjetni radnici

Hvala lijepa. Evo uvažena zastupnice Bedeković, ajmo mi ponovit gradivo kao što ste i maloprije rekli, imali ste sjajnu ovaj raspravu, idemo ponovit gradivo. Dakle, nikad prije toliko novaca za obrazovanja, niti jedna Vlada nije osigurala kao ova Vlada. Lijepo ste govorili o benefitima ovog zakona odnosno ove reforme obrazovanja i da do 2027. niti jedna škola ne bi smjela raditi u dvije smjene već u jednoj smjeni i upravo je cjelodnevna škola koncipirana za dobrobit djece i roditelja, što znači da će djeca u jednoj smjeni bit zbrinuta negdi do 14 sati ili najduže do 14 i da neće bit zadržana do nekih čudnih sati, kako je to bilo prije, tako da evo zaista za svaku pohvalu. Svi ovi benefiti, svi ovi novci iz NPOO-a…/Upadica Sanader: Vrijeme./…za obrazovanje **Bedeković, Vesna (HDZ)** Pa poštovana kolegice, bi ja sad, imam potrebu još nešto naglasiti, nisam to rekla, ali stvarno želim da, da to nekako uđe ovaj, dođe do mozgova. Standardni EU fondovi ne mogu ono platiti iz standardnih europskih fondova, ne možemo platiti ono što je zakonska obveza pojedinih pojedinih Vla…, države, a obrazovanje to jest i upravo zato imamo NPOO kao jednokratni instrument pomoću kojega ćemo znači 2 milijarde eura do 2027.g. uložiti u škole da bismo imali nastavu u jednoj smjeni. Pa nije to palo s neba. NPOO je trebalo ispregovarati i 2 milijarde eura dobiti za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i sve što je potrebno našim školama da bismo imali materijalne uvjete da bismo išli raditi svi…/Upadica Posljednja replika poštovana Sabina Glasovac. **Glasovac, Sabina (SDP)** Postoje vremena kad državi ide bolje i kad joj ide lošije, od 2011. do 2015.g. nakon Ive Sanadera i spaljene zemlje je točno je, mi smo čuvali radna mjesta i rezali smo plaće, ali unatoč tome smo osmislili reformu, kurikularnu reformu u koju su vjerovali ljudi u zbornicama, u koju je vjerovala cijela Hrvatska, prvo ste ju ugasili, ljude ste prozivali da čekaju tramvaj, cijela Hrvatska se ujedinila oko toga da to ne gasite jer su vjerovali da je to nešto dobro, jer smo ih uključili u kreiranje te reforme. Vi sad taj moment nemate. Zašto? Zato što ljudi u zbornicama vide da je za vas ova kakti reforma obrazovanja samo reforma cigla beton. Vi ste i sami rekli 2 milijarde eura u građevine, a od toga 36,8 milijuna eura rekli ste i sami 36,8 milijuna eura od ove dvije milijarde

Hvala lijepa. Poštovana kolegice, vi znate da ja vas izuzetno cijenim i poštujem, vi ste u svom mandatu bila pomoćnica ministra to nije lako, to nije jednostavno ja cijenim vaš trud i rad. Kurikularna reforma kratko i jasno, da je valjala opstala bi, nije valjala propalo je. I opet ću vam naglasit i ponovit činjenice uz najdužnije poštovanje bila država u krizi ne bila sjetite se svih kriza koje smo doživjeli donedavno, geopolitička situacija, rat u Ukrajini, korona itd., nemamo se na što izgovarati. Nemojte se izgovarati za smanjenje plaća prosvjetara, za smanjenje koeficijenata, za zabrane napredovanja, za zabrane zapošljavanja, za famozni outsourcing čistačica sjetite se toga, famozni outsuor… pa nebuloza nad nebulozama, sjetite se sječe ravnatelja i na kraju krajeva sjetite se svih izgubljenih sudskih sporova tu je kraj priče. Uz najdužnije poštovanje vi znate da ja vas poštujem i cijenim. Hvala g. potpredsjedniče. Uvaženi g. ministre, uvažena državna tajnice. Ja ću ovaj vaš zakonski prijedlog bezrezervno podržati, meni su prihvatljiva sva četri razloga zbog kojih vi idete na izmjene i dopune, a naročito jedan onaj od dvije milijarde dovoljan da se ne raspravlja više uopće. Međutim, neću se ni zadržavati puno na ova vaša četiri razloga nego ću ja spomenuti jedan peti koga nema, a koji je meni vrlo zanimljiv. Nigdje glasa nijednom zgodom prije pa ni danas o rezultatima vašega rada, o proizvodu odgoja i obrazovanja. On je jako slab. Hrvatski čovjek, hrvatski intelektualac u prosjeku ispodprosječan. Izražavanje sačuvaj Bože, znanje još minornije. Vi još uvijek imate u javnom životu voditelja i voditeljica koji za muškarca i ženu kažu dva, a za dva muškarca kažu dvoje, pa onda onaj prenosi neki sportski događaj, događaj, meč pa kaže … da ga je udario s rukom, ovaj ga udario s nogom, pa sam se jedno vrijeme i ja bavio malo nekakvim kvazi novinarstvom, bio sam TV voditelj i u svakoj emisiji sam pet minuta molio kolege voditelje da ne kažu u slučaju nekakve katastrofe da je pet ili 15 tisuća pučanstava ostalo bez krova nad glavom. Pučanstvo je zbirna imenica, a kućanstvo i domaćinstvo nešto drugo itd., ovo čovjeka može malo ljutnut i iznervirat al to je bezopasno. Međutim, nepoznavanje nacionalne povijesti je katastrofa, a još veća katastrofa je zločinačko pokazivanje i prikazivanje nacionalne prošlosti. Kolegica Raspudić je u redu SElak Raspudić, ona je zamjerila da se na pojedinim mjestima slabo proučava hrvatska povijest, a ja bih otišao korak dalje i to značajan korak, nije problem što se ona slabo proučava nego što se ona zločinački krivotvoreno proučava. Mi još uvijek dakle kad spominjemo ono što, prvo mi Domovinski rat ne tumačimo onako kako se on događao, a oni koji su sudjelovali u ratu i stvaranju države tokom rata dobro znaju kolko nam je neprijateljsko tumačenje nacionalne prošlosti u tom trenutku štetilo. Mi još uvijek Brozovu komunističku revoluciju zovemo narodnooslobodilačkom borbom i antifašističkom borbom. Ovog antifašizma ima zaista, al to nije nikakva narodnooslobodilačka borba, pa elementarno poznavanje činjenica kaže što se događalo kad je Hitler napao Jugoslavije, pa njega nije bilo nigdje. On je reagirao ja sam ovo rekao pet puta reću još 55 puta, on je regirao tek onda kada je napadnut Sovjetski savez i kad je dobio nalog, upozorenje ruši, pali itd.. I kud je on krenuo? On se u Hrvatskoj pridružio pobunjenim Srbima da zajedno ruše Hrvatsku državu. Tim ja ne mislim reć da je on bio isključivo srpski čovjek, da su kojim slučajem Srbi stvorili državu on bi se priključio Hrvatima da sruši srpsku državu jer njemu je cilj bilo srušiti bilo čiju državu da stvori svoju. Pa jesam li vam kolegice i kolege objašnjavao, znam da je nekima to jako teško prihvatiti, jesam li rekao statistika ne laže. U Drugom svjetskom ratu je u Bugarskoj poginulo 20 tisuća ljudi, Bugari imali 20 tisuća žrtava, ja Jugoslaveni milijun, pa sam onda nabrajao i dalje, kad pogledate kolko je u tom Drugom svjetskom ratu poginulo Srba, Hrvata i Crnogoraca iako smo mi Hrvati prikraćeni, nas je poginulo tri puta više nego što službena statistika kaže, je Crnogoraca i Srba ginulo puno više negoli Makedonaca i Albanaca. Znate zbog čega? Zato što u Albaniji nije uspio podići NOB, slao je Svetozara Vukmanovića tempo … u Makedoniju, međutim Metodije Šatorov Komunističku partiju Makedonije priključio izravno Kominterni i nije dozvolio da naprave nered dolje. Slično je doživo Moša Pijade na Kosovu, došao je na Kosovo da podigne tzv. NOB, mudri Albanci ga mudri Albanci ga otjerali i to i je spasilo, pogroma to ih je spasilo katastrofe. Dalje, pa jesam li reko 15 puta, hoćel neko demantirat? 11.11. Teheranska konferencija sve najznačajnije bitke Drugog svjetskog rata i bitka za Moskvu, i Staljingradska bitka i najveća tenkovska bitka u povijesti bitka kod Kurska. I Broz i njegova vojska ne dobivaju status savezničke vojske, pa svima sve. On je obnovio je potpuno pogrešan projekt jedne Jugoslavije, prva je pokazala da ne valja i nijedna druga valjati ne može. On je obnovio i Jugoslaviju da napravi za sebe što veću zemlju da može vladat, da može zadovoljiti svoje nezajažljive ambicije ali da ne bih dirao isključivo ove lijeve, ove partizanske providencije moram se osvrnuti na ono što se dogodilo ovdje prije dva tjedna što ukazuje na jednu iznimno nisku intelektualnu razinu ovog sabora ovdje. Dakle, kolegica Mrak Taritaš skupila 30 gla… 30 potpisa i predložila ugovore. Vatikanske ugovore, dakle ugovore između Katoličke crkve i hrvatske države. I pogledao ja taj materijal jer sam obećao kolegici Mrak Taritaš da ću joj ja potpisati kad bude skupljala potpise dat ću ja potpis. I pročitah ja to, pročitam ok, moj sugovornik pita šta kažeš, ja velim slušaj da ovo ne predlažu nekrsti i nehrvati ja bih ovoga 90% prihvatio. Dolazim u sabor. Netko je isprovocirao kolegicu Mrak Taritaš da lijepo kaže da je ona na vrijeme krštena, pričešćena, krizmana i vjenčala se po katoličkom obredu pa tko ima više pravo govoriti o nekrstima, dakle ja mijenjam svoju priču, ali oni kojima je netko napisao ili koji imaju napisane govore oni ne mogu pratiti šta se tu događa nego udri po onome, dakle ja sam se toliko gluposti i bedastoća naslušao taj dan umjesto da se lijepo kaže da je ugovor između Katoličke crkve i hrvatske države da je u redu pravno, da je utemeljen na povijesnim činjenicama, kanonu, politički ispravan, ali je jedna strana, interes jedne strane je malo bolje pokriven nego druge. Bolje je pokriven interes Katoličke crkve nego hrvatske države. Pošto sam ja i Hrvat i katolik, ali više Hrvat negoli katolik mene uopće ne bi smetalo da se to revidira, ali ljudi moji mi revidiramo taj ugovor, a imamo zločinački, izdajnički ugovor hrvatske države i Srpske pravoslavne crkve i vjerujte mi neka krene sakupljati potpise za reviziju il poništenje tog ugovora potpise mogu eventualno dobiti s lijeve strane, ni jedan desničar neće ni kvazidesničar neće potpisati. A znate zašto neće potpisati? Zbog nove novovjeke hrvatsko-srpske koalicije, zbog idile Milorad Pupovac i Andrej Plenković. Dakle, ministre kad se raspravlja o izmjenama i dopunama ili o potpuno novom zakonu, a raspravljat će se često, pa mora se uzeti u obzir sve to i na koncu vi morate angažirati, ovo ne govorim bez veze, vi morate angažirati psihologe, vi morate angažirati specijalne stručnjake da ljude uče čitati, ljudi završavaju fakultete ne znaju čitat, kad ne zna čitat onda ne zna ni razmišljat i ne može učiti, ne povezuju činjenice. To vam je glavni razlog i to je glavni problem. Imate ljudi koji toga napamet znaju, ali znaju napamet ko da znaju i bez pameti, dvije stvari oni povezati ne zna i takav danas sutra postaje ministar, takav se kandidira i za ovo i za ono i pazite, aj more imam još minutu. Dakle, najveći problem je kad vam političar ili javna ličnost ima puno prostora, a malo pameti i onda ne zna šta će pričati i onda se sjeti da su Srbi Dražu Mihajlovića rehabilitirali. dječak 15-togodišnjak kaže ali generale pa jesi ti rekao da mi s njima veze nemamo nikakve to se u Srbiji događa. Oni dakle, u Srbiji oni rehabilitiraju Dražu Mihajlovića, sa pozicije jednog Srbina, pa ja sam to govorio ovdje, sa pozicije Srbina Draža može biti junak. Broz i Draža su se dva puta našli na sastanku, jednom u 9. drugom u 10. mjesecu '41. godine kad je Draža Brozu nakon što je Broz nagovarao da zajednički djeluju i obećao Draži da će biti zapovjednik zajedničke četničko-partizanske vojske, Draža njemu kaže ti si šarlatan ja znam tko je, ti si avanturist i šarlatan, ja znam koja su prava okupatora na zaposjednutom prostoru jer su nam Nemci ponudili pakt pa smo poništili, poništili, jesmo traži rat, dobili smo rat i taj smo rat vrlo brzo izgubili itd., Draža vam je i ovo sam govorio u Prvom svjetskom ratu na istom ratištu su se naši Broz i Draža, Broz kao austrougarski vojnik u 42. Domobranskoj pukovniji odnosno diviziji jednoj od ponajboljih hrvatskih postrojbi kroz povijest. Broz je vrlo dobro ubijao Srbe i dobio austrijsku srebrenu medalju za ratne zasluge, a Draža dobio zlatnu srpsku jer dobro branio Srbe. Znači pogledajte vi tko zastupa hrvatsku desnicu i kakve oni priče pričaju. Malo vrijeme prođe, hvala vam lijepo.

Dakle, jučer je u emisiji Otvoreno na HRT-u jedan HDZ-ovac izgovorio da u Hrvatskoj nema baš toliko više korupcije nego u drugim državama ali naš sustav i nadležne institucije toliko dobro funkcioniraju da se to onda malo više razotkriva, parafraziram. Jučer mi se učinilo da će ta izjava zaslužiti onu nagradu koju tjednik Nacional daje za najveću izjavu tzv. smeće tjedna, onda je Vesna Bedeković rekla vezano za ovaj zakon da on nije neko veliko pospremanje u tom bremenitom sustavu koji treba puno promjena i puno reformi, ali evo taj zakon je jedna velika reforma. I ja doista dugujem jednu iskrenu ispriku zato što sam danas Vesnu Bedeković zamijenila sa Danicom Baričević, ali nadam se da ćete me razumjeti zašto je tome tako, evo ja iskreno priznajem da ja ne vidim neku osobitu razliku, ja vas ne razlikujem. Ja vas ne razlikujem kao što mnogi naši građani ne razliku i ne kažu to u sprdnji nego nije jasno jel se ministar zove Dimitrije, Damir, Davor, Danilo ili kako već mada ćirilicu navodno ne zna i ne razumije, toliko o obrazovnom sustavu. A zašto vas ne razumijem? Zato što u svim svojim govorima ponavljate i to papagajski ponavljate jedne te iste floskule i fraze o velikim uspjesima ove Vlade. Pa tako i vezano uz ovaj zakon koji se donosi u hitnoj proceduri nakon svega 15 dana javnog savjetovanja kada se ne uvažava više od 2 tisuće, 2 tisuće 400 pristiglih primjedbi, vi se i nadalje pozivate na to kako će se na temelju ovog zakona povući neka velika europska sredstva. I u principu se sav uspjeh Andreja Plenkovića svodi upravo na to. On će povući sredstva iz fondova EU i blago svima nama. E sad, problem je u tome što tek ovisno postoji li netko tko će trošenje tih sredstava pregledati i zagrebati ispod površine, vrlo često ćemo doći do neke korupcijske afere i nikome ništa. To nikoga ne smeta. Dakle što je mana i nedostatak ovog sustava. Pa zato što ne vodi računa o dugotrajnim posljedicama, potrebama. Naime uvođenje jednosmjenske nastave, sve one reforme koje je Hrvatska davnih dana trebala provesti, je nešto što će svatko od nas podržati. Ali vama do toga uopće nije niti stalo. Vama je ovdje stalo do novčanog iznosa kojeg ćete upotrijebiti kako već HDZ troši novce poreznih obveznika, a dobrobiti za hrvatske građane neće biti. Zašto to govorim? Pa zato što je odavno prisutno veliko iseljavanje naših građana, među građanima koji su otišli u svakom slučaju je i velik broj učitelja i nastavnika. Pa sustav koji bi brinuo o nekakvoj budućnosti prvo bi se pobrinuo za tim da nam kadrovi, kvalitetni kadrovi koji će trebati odgajati i obrazovati nove generacije ostanu ovdje. Ono što je rekao pročelnik za matematiku na, na jednom našem fakultetu, rekao je da sustav obrazovanja mora postati privlačan mladim ljudima, a pogotovo onim visoko obrazovanim u deficitarnim predmetima. O tome nema niti riječi i mislim da od ove Vlade o tome niti jednu jedinu riječ nećemo čuti i sve dok je tome tako nema pomaka. Od svih silnih milijardi, od svih cifri koje i u svojoj pojedinačnoj raspravi citirala Vesna Bedeković, nismo čuli koliko će doista otići u poboljšanje materijalnog i financijskog statusa učitelja i nastavnika. To što vi kažete da su plaće rasle kao nikada prije, ne znači da su te plaće danas na odgovarajućoj razini, jer nisu, a osim toga to povećanje plaća je u međuvremenu pojela inflacija. Sve u svemu još jedna velika tragedija hrvatskog obrazovnog sustava koji se samo uklapa u opću tragediju čitavog našeg stanja. Hvala lijepo. Čl. 238. Dakle poštovana kolegica, ako me već citira onda bi ju pozvala da pozorno sluša ono što sam rekla, a ne da svodi na autistično ponavljanje jednih te istih vlastitih teza. A to autistično ponavljanje jednih te istih vlastitih teza, hrvatski građani su davno pročitali. Hrvatski građani nisu naivni, davno su to pročitali, a to ćete vidjeti na slijedećim izborima. Nećete sjedit tu gdje sad sjedite. …/Upadica Sanader: Vrijeme./… **Sanader, Ante (HDZ)** Vi ste to iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. Slijedi završna rasprava,

netko nitko se neće sjećat kako se vi zovete jer politički nećete postojat i bolje je da vodite brigu o tome, jer najveća reforma oporbe je upravo ste vi, neželjena zastupnice. Vi ste to iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovanog Rade Šimičevića. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Kako ono ide jedna pjesma, odavno više ne plaćem zbog tebe. Ja sam se znao jako nervirati kad bi ljudi ovdje govorili koješta, a u zadnje vrijeme zapravo sam došao do zaključka da se oni ne mogu promijeniti i da mi je bolje da se ovaj okrenem mislima prema nečem drugom nego slušati neke što govore. što se tiče Zakona o odgoju i obrazovanju znači izmjene po hitnom postupku. Radi se o nekoliko segmenata i mislim da ne treba zazivati ovdje nikakve crne slutnje nego ovo prihvatiti i shvatiti kao najbolju namjeru da bi se uredio sustav odgoja i obrazovanja da bismo imali materijalne uvjete dostojno EU kojoj pripadamo. Ako znamo da smo mi jedna od rijetkih zemalja koja u EU ima nastavu u dvije smjene, onda ne vidim razlog zašto bi to trebao biti Što se tiče novca iz Nacionalnog plana otpornosti i oporavka, pa mi smo uplatili novac u EU. Znači to je naš novac, mi smo ga povukli i idemo ga uložiti u novce. I sad je ovdje ispao najveći problem da mi samo gledamo kako ćemo uložiti novac u, u materijalno tehničke uvjete. Pa normalno prvi preduvjet je da bi sustav funkcionirao, morao se stvoriti materijalni uvjeti. Kad se stvore materijalni uvjeti onda se mogu raditi dodane vrijednosti. Ok, ja se, ja se najpodcijenjeniji segment društva je sustav odgoja i obrazovanja i apsolutno ću se boriti svim sredstvima da dignitet prosvjetnih djelatnika se vrati da biramo najbolje ljude koje će, odgojno obrazovna zanimanja i da na takav način gradimo buduće generacije na znanju. Znanje je moć i jasno da sve ono što se uloži u znanje nije potrošen novac, nego će nam se taj novac vratiti ali mi smo se ovdje uhvatili tog jednog segmenta ali ove izmjene i dopune, one se odnose na još nekoliko stvari, dakle i na zapošljavanje prosvjetara u stem području preko 65.-te godine, dakle politike sve koje su bile dosad nisu dovoljno dobro ulagale da bi mi imali stručno zastupljenu nastavu, ali vremena se mijenjaju i ja vjerujem da ćemo mi, a već imamo naznaka da puno više ljudi studira stem područja nego što je dosad i da ćemo dobiti ljude vrijedni, vrijedni uloženog novca. Moramo isto tako voditi računa kako tehnologija napreduje da da…, dakle da mi imamo e-dnevnike, da ljudi mogu doći u školu, ali i ne moraju doći u školu, da mogu opravdati svoje dijete putem e-matice, da sve ono što je vezano uz sustav odgoja i obrazovanja, a tiče se tehnologije, da je to dostupno u svim školama i ne možemo imati sada mogućnost elektronskog upisa ako nećemo uložiti u tehnologiju. Dakle ako elektronski zaživi u Zagrebu, u Zadru onda mora zaživiti i u Konavlima, Iloku ili, ili, ili u Istri. Dakle to su one stvari koje trebaju biti i u koje se treba, treba ulagati. Isto tako ovaj zakon daje mogućnost, mogućnost zaštite djece koja su izložena određenim pedofilskim aktivnostima, dakle nama dijete mora biti centar, centar sustava. Ako na takav način budemo gradili školu, ako na takav način budemo, budemo ulagali u ljude onda zasigurno da ćemo i dobiti određene rezultate. I mislim da, okej, ja sam rekao i u svojoj raspravi, niko ovdje ne dvoji da smo mi imali dosad 16 izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju, bili su odvojeni, sad su zajedno. Zbog specifičnosti neke stvari ne vrijede za osnovnu školu, neke ne vrijede za srednju školu, onda se mora mijenjati zakon, ali ajmo ovo shvatiti kao dobra namjera da jednostavno želimo napraviti iskorak da će nam ubuduće biti u sustavu odgoja i obrazovanja bolje, da će biti zadovoljni profesori,

Hvala lijepo. Pa čl. 238., mislim hoće li biti vedro i veselo o tom potom, ali kolega mislim hoće li ovo unijeti neku, neku razliku? Pa i neće i to je zato ono, ako ovo zovete reformom, šta je to reformirano? To je me…, to je moj problem. Evo vi mi to objasnite, ako je jednosmjenska nastava

Zahvaljujem potpredsjedniče, čl. 238.. Poštovani kolega, ako u EU imamo 500 milijuna stanovnika i sva djeca idu u jednu školu, u jednu smjenu, jednu, je li vrijeme da i hrvatska država koja je ušla u EU sa namjerom ostvari sve one temeljna ljudska prava i ina prava da i naša djeca pohađaju nastavu u jednoj smjeni i sad je tu problem što smo mi uspjeli uzeti 2 milijarde…/Upadica

problem je što vi uvrštavanje jednosmjenske nastave kao zakonski, zakonsku kategoriju vi to predstavljate kao reformu. To nije reforma, to je odavno trebao bit standard, a ne reforma, to je problem mene i, i moj dobar, dobrog dijela mojih kolega iz oporbe. Ako to niste shvatili, to mi je jako žao. **Sanader, Ante (HDZ)** I vi dobivate opomenu jer je to bila replika. Ne može Rade, tri imate opomene, vi ste gotovi.

238., poštovani kolega, rekli ste jednu ključnu rečenicu. Rad u jednoj smjeni je odavno trebao bit standard, bravo, slažem se s vama, imali ste priliku. Bili ste dio koalicije koja je bila na vlasti, lamentirali ste o nastavi u jednoj smjeni iz dana u dan, ništa napravili niste. Lako je bilo pričat, treba napravit. To je odavno trebao bit standard, mogli ste ga postić, niste. vama opomena. Slijedi završna rasprava u ime Kluba zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom poštovane Dalije Orešković. Evo ja sam si na papirić zapisala ime zastupnika Rade Šimičević da ponovno nešto ne pogriješim jer ni vas baš ne razlikujem puno od ostalih HDZ-ovaca. A vrijedi vas poimenice spomenuti zato što ste napokon rekli nešto, eto da i od HDZ-ovca čujemo nešto što vrijedi, a vrijedi i ponoviti, izgovorili ste ovdje za govornicom, europski novac je naš novac. Pa dajte to recite Andreju Plenkoviću, dajte mu to recite, on se tako uzrujano brani od nadležnosti Europskog ureda istražitelja povodom one afere, sad već možda zaboravljene, ipak je to bilo prije tjedan ili dva dana, Nine Obuljen Koržinek jer tamo je naime Andrej Plenković govorio da se radi o našem novcu, naš smo novac krali, ne ovaj europski, to je tamo neki tuđi, drugi novac. Dajte njemu recite da je europski novac naš novac jer smo i mi kao država u te europske fondove nešto uplatili. E sad da odmah prijeđem na poantu, a poanta je da je vrijeme da proglasimo auzmeš doslovno auzmeš, daljnja vlast HDZ-a poraz je svih nas. Dokaz da nismo uspostavili državu već sustav u kojem nas jedan interesni kartel 30 godina sustavno, orkestrirano, organizirano pljačka. Pa sad kad čini mi se Vesna Bedeković kaže da sam ja neželjena zastupnica u HS-u, da me u sljedećem da me ponovno neće više ovdje biti, da će birači vas nagraditi, ono kad Andrej Plenković ovdje za govornicom meni poručuje auf wiedersehen to je sve dio jedne te iste mantre koja svim građanima RH poručuje ovdje niste dobrodošli ako niste članovi HDZ-a i njihove interesne grupacije i ako ne sudjelujete u njihovoj podijeli plijena. To znači da je HDZ čvrsto odlučio da dok ne potaraca sve što je u Hrvatskoj ostalo, dok kamen s kamena ne oguli HDZ neće stati. E sad ako vi mislite, hvala Bogu da je još nekom povreda poslovnika ostala jel, ako vi mislite da će hrvatski građani to nagraditi to znači da je onaj dio hrvatskih građana koji podržava HDZ i održava vas u anketama tako visoko gdje sada jeste, da je taj dio hrvatskog biračkog korpusa odlučio da Hrvatske države više neće biti. I HDZ koji u svom statutu ima definiciju stožerne državotvorne političke stranke bit će u povijesti, u povijesti zapamćen kao politička stranka koja je ugasila svjetlo Hrvatske države. Al dobro da sam vam ja problem. Hvala lijepo. Kolegice i kolege. Mi Socijaldemokrati vjerujemo u onu Volterovu, ja se možda ne slažem s onime što ćete vi reći, ali ću se do smrti boriti za vaše pravo da to kažete. I kolegice Oreškoviće iz te perspektive ja ne samo da želim da budete zastupnica u sljedećem mandatu, ja se veselim vašim raspravama jer nekad je možda ovoj strani sabornice jako bolno čuti što imate za reći, ali ono što govorite je jako, jako duboko ukorijenjeno u hrvatskoj stvarnosti i ja vam se evo zato kao i vaš kolega i zastupnik zahvaljujem. No, ono što bi vam htio reći u završnom obraćanju ovo sam morao reći jer me jednostavno povrijedilo, kaže kolege iz HDZ-a ja se sa dijelom slažem da se mi razumijemo, kolega Šimičević i kolegica Bedeković su iz ovog sustava, vi jako dobro znate s kojim se izazovima ovaj sustav nosi i zato baš ne mogu shvatiti neke argumente. Kaže vremena se mijenjaju ko će predavati STEM itd., pa Hoće kolegica Orešković predavati fiziku? Vi ste pravnica jel tako, hoću ja predavati matematiku, ja sam povjesničar. Hoće kolegica Glasovac predavati biologiju? Ona je anglistkinja i germanistkinja. Mislim jesmo do toga došli? Pa što onda obrazujemo to ljude? Onda sam mogao završiti ne znam što i predavati opet neki STEM. Ali to je poanta, znači ne govorim o didaktičko-metodičkom ja vam govorim o čistom sadržaju tog predavanja što ja toj djeci mogu reći osim onoga što ja znam kao rudimentarni korisnik matematike, fizike i neke druge egzaktne znanosti ja nisam iz egzaktne znanost i jako me boli što nisam nikad bio nadaren za to. A opet, jednosmjenska nastava apsolutno da, znači to je standard koji smo trebali usvojiti odavno i tu se slažemo. I to nije problem i ja sam spreman podržati to ako će ministar reći zato mijenjamo zakon, dobro, zbog 10 milijardi eura, dobro, koje ćemo uložiti u infrastrukturu, ali me smeta kad vrijeđate ne smo moju inteligenciju nego inteligenciju zainteresirane javnosti, kad kažete to je reforma. Koja reforma zaboga? Pogotovo sad kad nam se smiješi jedna nova Fimi Medija sad vi meni pričate o reformi i o novcima, pa dajte ono. Mislim nemojte vrijeđat inteligenciju ljudi. Seminari i ulaganje u ljude, o tome niko ne priča. Ako ćemo pričati o politici ulaganje u ljude koji rade u sustavu, ali mislim kolega Šimičević, kolegice Bedeković, kolegice Glasovac svi koji ste bili u sustavu složit ćemo se neovisno o Vladi, politika je katastrofa, ka-ta-stofa. Za ljude koji trebaju obučavati našu budućnost, znači ako ćemo pričat o ministarstvu budućnosti ka-ta-strofa. To je više da se piše eto da je nešto bilo, da su županijski seminari bili eto da se neko sastao i to je to. Hoćemo govorit o novim dostignućima didaktike? Hoćemo govorit o pametnim pločama? Pametna ploča je sjajna, ali koliko ona doprinosi nastavnom procesu. Može, učinit će nastavni proces zanimljiv učenicima ili zanimljivijima, ali hoće li dati odgojni sadržaj, hoće li dati dodatni obrazovni sadržaj, e o tome možemo razgovarati i o tome moramo pričat. I ja se s vama kolega Šimičević apsolutno i 100% slažem, odgojni element je izuzetno bitan i mi ga trebamo vratiti u naše školstvo i to treba biti naša misija, ali sami euri i sama ulaganja to ne mogu. I mi Socijaldemokrati vjerujemo da obrazovanje i ministarstvo ili ako hoćete misija budućnosti, da infrastruktura je sjajna naravno da je moramo imati, ali nije garancija uspjeha. A što je garancija uspjeha? E to je reforma o kojoj mi želimo razgovarati, to je ono što mi od ministarstva očekujemo i to je ono što ćemo ponuditi u slijedećem mandatu kada to budemo bili u prilici. Hvala vam lijepa. Članak 238., ali ovaj put zaista evo iskoristi ću ovo da pohvalim kolegu i pohvalim njegov ton, njegov nastup na kraju je smireno, racionalno evo obradio temu. Međutim, čudi me da takav smiren, racionalan i zaista takav kakav je danas bio podupire kolegicu Orešković koja je zaista vidljivo sve histeričnija,

Dobivate, dobivate opomenu to je treća opomena gubite dalje pravo riječi. Povreda Poslovnika, poštovana Dalija Orešković. Članak 238., moram ne mogu drugačije objasniti. Ja stvarno iskreno kažem da ja vas ne razlikujem u tom dijelu sam zbilja iskrena. Meni je žao, ja ću se sigurno još puno puta zabuniti ali kad toliko identitet podilazi jednom kolektivitetu ja tu razlike ne vidim. Meni svi vi izgledate i zvučite apsolutno isto. **Sanader, Ante U ime predlagatelja poštovani ministar Fuchs, završno. Evo, dobro je nije tako loše. Neću stvarno dugo, samo par stvari, mislio sam odgovarati na puno više stvari iz diskusije, ali počet ću sa riječima uvaženog zastupnika Prkačina da ne znamo čitati. Ne znamo čitati očito ne znamo dovoljno dobro čitati i to smo i mi uočili pa smo zato u cjelodnevnoj školi podigli za jedan sat nastavu hrvatskog jezika, a neki od diskutanata nisu uspjeli pročitati ni dobro interpretirati ovo što u ovim nekim člancima zakona piše. Prema tome, ovako ajmo malo redom neću, direktno odgovarati. Dakle, e-dnevnik o predavanju ocjena može kroz e-dnevnik. Koja je razlika e-dnevnika i sms poruke nastavniku ili mail? I jedno i drugo je elektronskim putem, a učitelj odnosno mora kontaktirati sa roditeljima odnosno roditelj sa učenik… učiteljem kroz satove razredne nastave. Ovim se jednostavno uvodi jedan novi oblik komunikacije i to je mogućnost opravdavanja svega do 3 dana čime se stvar ubrzava i administrativno rasterećuje. Ugovor na 6 odnosno 5 godina slagan je i napravljen je naravno uz provjeru da li je to moguće ili nije moguće u okviru eksperimentalnog programa cjelodnevne škole je moguć, naravno onog trenutka kada, kada sustav zaživi u svim školama '27., školske godine '27/'28 tog trenutka će naravno se i ti ugovori promijeniti. Do tada pilotiramo čitav program, usklađujemo ga i zaista želimo da bude u potpunosti bez prevelikih problema sprema onog trenutka kad, kad uđe u sve škole. Reforma zbog reforme. Mislim da je jedna bezvezna floskula jer ovo je promjena paradigme čitavog obrazovnog sustava. Svi su cijelo vrijeme govorili jednodnevne škole, pozdravljamo jednodnevne škole, ali nitko nije stvorio i napravio nikakve preduvjete da zaista te jednodnevne škole i zažive. Govori se o razlikama između pojedinih školskih objekata tu se naročito apostrofiraju područne škole Slavonija, neke škole u Slavoniji nije samo u Slavoniji imamo mi takvih škola i po Lici, imamo i po Gorskom kotaru, a imamo bome i u Zagorju. Ja sam svojevremeno i uvijek naglašavao da ne možemo dozvoli da se u nekim školama imamo dizalice topline, a u drugim školama da se djeca griju na drva i ugljen, a da ostalim o ostalim pomaganjima, pomagalima za izvođenje nastave i ne govorimo. Upravo ovako osmišljenom promjenom želimo da sva djeca u Hrvatskoj imaju jednake uvjete i da i u ovim malim školama u Slavoniji imaju i učionicu, al da imaju i sportsku dvoranu primjerenu broju djece i zaista svi imaju jednake uvjete i onda možemo razgovarati o tome da li je netko izvodio bolje ili lošije od nastavu i u kojem okruženju učitelji rade. Plaće učitelja za mandata HDZ-ove Vlade i one prve i ove druge sada rasle su preko 40% kad se zbroje svi, svi dodaci i davanja, a rasti će po našim procjenama slijedećom uredbom za još dodatnih 20%. Prosječna plaća je 1.325 eura pri čemu moramo jednako tako reći da to nije isključivo primanje koje neki nastavnik može dobivati u osnovnom školstvu, imamo kategorizacije napredovanja, pa onaj koji je u kategoriji najvišoj dobiva mjesečno 1.800 eura plus uzmite u obzir sada i one koji izvode nastavu u cjelodnevnoj školi gdje na to trebate u prosjeku dodati još i 25% više. Toliko o ovom dijelu primanja. Naravno da ćemo prvo graditi školske objekte, ali nećemo čekati da se oni izgrade pa ćemo tek onda krenuti sa izvođenjem eksperimentalnog programa nego želimo da jedno i drugo paralelno se usklađuje i '27. godine bude kompletno osmišljeno. Reforma koju uvaženi zastupnik spominje radi reforme ne odnosi se samo na puko preslagivanje papira što se dosada uvijek dešavalo pa su uvijek se našli pametnjakovići koji su od početka pisali nekakve obrazovne okvire, nacionalne okvire, ovakve onakve papirologije papirologije koje su se jednostavno reciklirale, a nije se pomaklo niti malo ukoliko itko u Hrvatskoj na, na razini lokalne uprave koja je u principu bila odgovorna i u čijem u dakle osnivači koji su trebali voditi brigu o školama i graditi škole pa su se razlikovali od grada do grada, od općine do općine i nisu bili sposobni ulaziti u tako velike zahvate pa smo zbog toga došli i do razine da imamo tako velike, tako velike razlike u školskim objektima čak i škola koje rade u jednoj smjeni otprilike njih oko 50% nema sportske dvorane iako rade u jednoj smjeni, jer ju jednostavno nitko nije uspio napraviti do sada. E pa sad vi meni kažete da ovo nije nikakva reforma kada se u čitav sustav ulijeva 2 milijarde eura, kada se grade škole kako bi mogle raditi u jednoj smjeni, kako se proširuju škole koje bi mogle raditi u jednoj smjeni, a o tome zašto neka škola koja bi mogla raditi u jednoj smjeni, a radi u dvije smjene to ću vam vrlo vrlo rado objasniti kako je to moguće. Međutim upravo ovakvim promjenama propisa gdje se svaka škola analizira zašto da, zašto ne i promjenama određenih gabarita unutar standarda učionica, dvorana i ostalih kabineta, prostora jako će se jasno pokazati da li neka škola koja radi u dvije smjene može raditi u jednoj smjeni ili ne. Ali to je dodatno kompleksno pitanje i jako ću vam rado objasniti zašto je to moguće u sadašnjem, sadašnjim uvjetima, a to isto tako mijenjamo sa ovim, sa ovim pristupom. Dakle, s druge strane spominjao je netko ovdje mogućnost da učitelji koji rade u jednoj školi koja im je daleko od mjesta stanovanja, a imaju bližu školu u kojoj postoji mogućnost, potreba za nastavnikom takvom profila, zašto se to ne bi moglo dozvoliti. Da to se upravo dozvoljava, upravo ovim izmjenama zakona idemo na ruku takovim učiteljima i nema razloga zašto netko sa jednog kraja grada bi trebao ić u drugi kraj grada ukoliko postoji dogovor i sporazum između dvije škole, dva ravnatelja. Dakle omogućili smo horizontalnu prohodnost bez natječaja prelaska jednog učitelja na drugo, iako u konačnici ako postoji potreba za tim jednim radnim mjestom, jedna škola netko će morati objaviti natječaj. STEM područje da prve godine ove prošle akademske godine, imali smo, mogli ste i čitati popunjenost studentskih mjesta na PMF-u u Zagrebu. Dekan je o tome govorio da su gotovo 100% popunjeni, ja mislim da je popunjenost negdje 90%. Mislite da je to posljedica nečega što je nekome palo na pamet da se sada upisuje na fiziku ili matematiku sam od sebe ili je to ipak posljedica nekakve politike koju vodi ministarstvo, koje je onda reklo, imamo problem sa STEM područjima, imamo problem u školama gdje nemamo nastavnike koji su, koji su stručni pa ih pa se takve škole moraju snalaziti sa nestručno pokrivenom nastavom i onda smo objavili natječaj za STEM stipendije nastavničkog smjera u vrlo izdašnom iznosu od 600 eura što je rezultiralo itekakvim interesom. Obaveza takovih studenata je da za onoliko vremena koliko su primali tu stipendiju to moraju odraditi kao profesori matematike, fizike, biologije, kemije u obrazovnom sustavu RH. Dakle u školama. S obzirom, jednako tako na kontinuirano, kontinuirano prisutnu problem upravo ovakvog tipa nastavnika, predlažemo izmjenu zakona da ukoliko neki od profesora, učitelja, ovih kategorija odlazi u penziju sa 65 godina, škola raspisuje natječaj. Ako se na natječaj nitko ne javi, može angažirati ponovno tog istog profesora na godinu dana, na jednu školsku godinu sa obaveznom da ponovno raspiše natječaj. Ukoliko se opet nitko od mlađih ili nekih drugih kolega ne javi, može ga angažirati još jednu godinu, dvije godine za redom i mislimo da je to doduše, određena vatrogasna mjera dok se zaista ne ne, ne, ne stvori dovoljan broj mladih ljudi koji će završiti kroz ovaj sustav stipendiranja studije u STEM području i zaposliti se u obrazovnom sustavu. Online nastava nije ovdje predložena zato da bi netko paralelno izvodio online nastavu i klasični oblik nastave. Mi smo za klasični oblik nastave, međutim da vas podsjetim za vrijeme pandemije Covida nije postojalo zakonsko uporište u postojećem zakonu o odgoju i obrazovanju na osnovu kojeg bi se mogla donijeti odluka za prelazak na online nastavu. jedno, na jedno rješenje koje nije bilo u skladu sa osnovnim zakonom i zbog toga ovdje predviđamo tu mogućnost. Naravno ne da svaka škola kako joj se sjeti prijeđe na online nastavu. To su izuzetne situacije, imamo i elementarnih nepogoda. Dakle mogućnost postoji uz suglasnost u konačnici ministra. Građanski odgoj pa konačno, mislim da sam spomenuo, ne znam dal ste razumjeli ali ovo su najnoviji rezultati da su naši učenici postigli izvrsne rezultate na međunarodnom testiranju iz građanskog odgoja. Toliko o tome da naši učenici nemaju o tome pojma i da ovako kako je to u našem sustavu sada poučavano kroz međupredmetne teme nije dovoljno dobro i da djeca nisu dovoljno educirana. Ne znam nije nitko fabricirao te rezultate, to su podaci iz međunarodnog testiranja kojeg provodi nizozemska Vlada. Gospođa Raukar je tu vrlo lijepim performansom nam objasnila sve nedostatke i spominjala Pazin i Možemo! i penaliziranje zločeste HDZ-ove Vlade i ministra koji ne želi omogućiti djeci da pohađaju školu jer je problem sa, sa prijevozom učenika. Ministarstvo nema izravni novac s kojim nekoj općini ili nekom gradu dodjeljuje veća ili manja sredstva. To sigurno i vi svi skupa ovdje znate da to se to rješava kroz decentralizirana sredstva sredstva koja se spuštaju osnivačima namjenski za pokrivanje školskog prijevoza. Prema tome to je vrlo bezobrazno optuživati ministarstvo da penalizira grad Pulu zbog toga što je tamo na vlasti Možemo! Ja se nadam da je valjda tamo, ćemo vidjeti primjer boljeg upravljanja otpadom pa će možda mo i u gradu Zagrebu se stvar poboljšati i moje dvije kante ispred kuće koje već tamo dva tjedna čekaju će biti riješene ali u svakom slučaju mi ne penaliziramo nikakvu lokalnu vlast zbog toga što nije HDZ-ova. Rekao sam vam maloprije da itekako smo rasporedili sredstva vrlo ravnopravno i vrlo jednako svim gradovima od od Splita, Sinja, Zagreba, Rijeke, Osijeka i nadalje. Svi su dobili izrazito izdašna i značajna sredstva kroz, kroz ovaj gradnje vrtića, kroz fiskalno poravnanje, kroz prehranu učenika, dakle ne znam što bih još trebao reći, a da vi ne proglasite reformu zbog reforme i da kažete da investicije od 2 milijarde eura u obrazovni sustav u kojem se paralelno provodi testiranje cjelodnevne škole sa isto tako paralelnom edukacijom nastavnog osoblja i učitelja nije promjena obrazovanja jako malo sam išao u lov bez obzira što mislim da povezivati moj hobi sa mojim radom u ministarstvu je u krajnjoj liniji i bezobrazno s obzirom da ja ne povezujem vaše hobije sa vašim radom u saboru, prvo sam kanio odgovoriti gospođi Selak Raspudić na njezinu diskusiju ali jednostavno ne mogu, nisam u stanju jer se ona sastoji od dva dijela. Jedan je njezine oratorske sposobnosti za koje joj ja skidam kapu apsolutno i teško ih je ovaj nadmašiti, drugi dio je nemoguće odgovoriti jer to bi vam izgledalo kao da o đuveđa pokušam napravit pekmez što jednostavno isto tako i niti fizički nije moguće. Prema tome, ono što je sve skupa izgovoreno nema nikakve veze jedno s drugim i na kraju hvala vam što ste do ovih sitnih sati bili ovdje skupa sa mnom. Nikom ja ništa ne zamjeram, dapače i ovaj vidit će ovim izmjenama hrvatski sustav obrazovanja samo profitirati, a svakako i sigurno je da se mora donijeti jedan cjelovit Zakon o odgoju i obrazovanju bilo kao jedinstven, bilo kao, kao dva odvojena ali to su već finese a naziv ministarstva kad budete na vlasti onda ćete ga promijeniti i naziv ministarstva sam po sebi ne znači ništa, bitno je što se u njemu radi i što se, što se u konačnici s time postigne. I da, na kraju gospodine potpredsjedniče mi prihvaćamo amandmane Odbora za zakonodavstvo koje su uglavnom nomotehničke prirode. Hvala vam lijepa. **Sanader, Ante (HDZ)** Imamo dvije replike, poštovani Domagoj Hajduković. Hvala lijepo ministre. Ako sam vas povrijedio ičime referirajući se na vaše hobije, ja se ispričavam evo. Pa primite moju ispriku, nije mi bila to namjera. Bila mi je namjera više ukazati koliko ste inertni bili kao ministar. Jer mi ćemo Socijaldemokrati promijeniti naziv ministarstva da se to ne brinete i bit ćemo u prilici no neke stvari kad kažete meni su jednostavno, ja bih volio živjet na tom planetu Zandro na kojem vi živite. Kažete Covid je unio novi moment, od Covida je prošlo tri godine, vi sad donosite zakon, online nastava. Kažete uspješni smo u STEM-u. Evo kolegica Glasovac i ja ćemo predavati STEM i bit ćemo uspješni, vjerujte mi jer mi smo kao anglisti i germanisti apsolutno za to kvalificirani. Kažete promjena paradigme, da. Pa možda će cijepanje drva biti promjena paradigme, ajmo to uvesti kao zakonsku instituciju u Zakon o obrazovanju, pa dajte nemojte me nasmijavati molim vas.

koji su razlozi i o tome možemo razgovarati, to je meni bliže nego nešto drugo. To se desilo, zašto ne znam. Sad imamo hripavac, epidemiju hripavca u školama. Dakle u tom trenutku nije postojala zakonska osnova da netko proglasi bilo parcijalno, bilo generalno prelazak na online nastavu i lock down u školama. Tada smo se morali snalazit na način da se uporište nađe u odlukama, odlukama kriznog stožera, kroz neke druge zakone itd. Ono što ja s ponosom mogu reć je da smo vrlo dobro vodili čitavu situaciju sa Covidom u našim školama, da smo u startu kad smo prezentirali na jednom sastanku da je pristup obrazovanju unutar Covida bio stavljen kao primjer od strane Svjetske zdravstvene, da smo zemlja sa najmanje provedenih sati online nastave u svijetu i u konačnici ako hoćete, sad ću reći još nešto da se to vidi i u kontekstu iza rezultata testiranja sada učenika koji su, koji su ovaj provedeni nedavno. Konačno mi smo na razini prosjeka EU, jesam prekoračio previše.

ja se nudim, imam platit ručak, večeru ako ova reforma ostane u analima povijesti hrvatskog obrazovanja. Ova reforma, ovaj zakon, ove izmjene i dopune zakona ako ih se iko bude sjećo za četiri godine, ja vas pozivam na moj račun gdjegod hoćete u Slavoniji bit ćete moj dragi gost. Ja bih to jako volio, ali ću vam reći, obećajte vi meni da ćete platit ručak, vi ćete ga platit. Iskoristili ste to kao repliku dobivate opomenu. I posljednja replika poštovana Dalija Orešković. Evo da sad novi ministar gospodarstva nakon što se imenuje na kraju mandata zaključi da ništa nije stigao napraviti nitko mu ne bi mogao zamjerit jer realno čovjek je imao nekoliko mjeseci. Vi ministre niste u toj poziciji i meni nije razumljivo zašto sada kažete da ste svjesni da je potreban jedan cjelovit Zakona o sustavu odgoja i obrazovanja, a mi sada raspravljamo o zakonu koji je praktički zakrpa, koji je nekakva vatrogasna mjera nakon prekratkog i skraćenog roka javnog savjetovanja u kojem nije uvaženo ono što se kroz primjedbe i kroz uopće razlog zašto imamo e-Savjetovanje na što se ukazalo i što se reklo. Dakle, meni je to malo uvredljivo i htjela bi čuti zašto niste nešto poduzeli ranije? Evo zašto sad taj moment, prosinac, 15 dana, sve je skraćeno, sve je u zeitnotu i gdje je tu nekakvo dugoročno promišljanje o tome što nam u obrazovanju treba? Mislim da sam vam na početku vrlo iskreno i stvarno rekao zbog čega moramo po hitnom postupku donijeti ovaj ove izmjene zakona. A zašto nije donesen zakon? Pa nije donesen iz puno razloga, ovo ministarstvo je napravilo jako puno zakona u ovom kratkom periodu, imali smo i covid između ostaloga pa je i to usporavalo dinamiku donošenja zakona. Sa jednom verzijom zakona ja osobno nisam bio zadovoljan i umjesto da ju pustim pa neka se lome koplja sam rekao neka se piše ispočetka. I zbog toga je ostala stvarno potreba za jednim cjelovitim organskim zakonom koji će se donijeti, a ovo je hitna mjera kako bismo ispunili određene zahtjeve unutar NPOO-a da bismo mogli povući novac do kraja godine za izgradnju izgradnju škola, za izgradnju sportskih dvorana i za sve ono što smo zamislili da napravimo kroz ovaj reformski proces. ovim smo iscrpili raspravu. Zahvaljujem ministru i suradnici. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.